Добрий ранок, шановні колеги! Добрий ранок, шановні представники засобів масової інформації! Будь ласка, підготуйтесь до реєстрації. Нагадую, реєстрація відбувається шляхом натискання зеленої кнопки "за", першої зліва, із застосуванням сенсорної кнопки.

В залі зареєстровано 213 народних депутатів України. Пленарне засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні колеги, сьогодні у нас три іменинники: Андрій Володимирович Богданець, Петро Васильович Юрчишин і Антон Володимирович Яценко (Оплески) . Вітаю! Бажаю всім успіхів, наснаги, здоров'я, всього найкращого! Ще раз зі святом! Переходимо до нашої роботи. Сьогодні, як завжди у вівторок, ми маємо до 30 хвилин на виступи уповноважених представників депутатських фракцій та груп з оголошенням заяв, повідомлень та висловленням позицій. Будь ласка, запишіться на виступи від депутатських фракцій та груп.

як у Верховній Раді вперше за всю історію монобільшість отримала можливість докорінно змінити країну. Час підбивати підсумки. А зробити це легко, оскільки є універсальна формула оцінки діяльності будь-якої влади: якщо за час роботи цієї влади люди стали жити краще – влада хороша, якщо гірше – влада погана. А якщо народ змушений виживати, подаючись на заробітки за кордон, то влада геть погана. У мене питання до монобільшості. А як ви самі вважаєте, все, що ви накоїли в Україні, пішло на користь народу? Так, на жаль, вам вдалося зробити землю товаром. Сподіваюся, що продати до кінця ви її не встигнете. Так, ви повернули гральний бізнес. Зараз збираєтесь легалізувати марихуану. Скажіть, а крім, як пограти в казино і накуритися, інші досягнення у вашої влади є чи ні? І що ми маємо? Попереду нас чекає нескінчене зростання тарифів, катастрофа в медицині, в освіті, в інших сферах. Закриваючи телеканали, переслідуючи лідерів опозиції, посадивши під домашній арешт Віктора Медведчука, ви хочете тільки одного – заткнути нам рот. А це у вас не вийде! А всі так звані нагальні питання, якими ви забили останній тиждень роботи Верховної Ради, – це нуль, нуль! Де питання миру, яке вимагає негайного вирішення і за яке голосували в тому числі ваші виборці? У вас у даному вашому порядку денному йому місця зовсім не знайшлось. Від імені фракції хочу заявити. Ми, "Опозиційна платформа – За життя", не будемо брати участь у ваших позачергових шоу з різними фішечками. Фракція ОПЗЖ не братиме участь у позачергових засіданнях доти, поки ви, монобільшість, не повернетеся до питання миру і не припините репресії проти лідерів нашої партії. А іншим представникам Верховної Ради України я наполегливо рекомендую задуматись от над чим. Мине два роки ще - і ви підете з Ради, і тільки тоді зрозумієте, що накоїли. Сьогодні у нас є два варіанти: перший - Рада разом спробує врятувати країну, другий - скласти мандати, скласти і дати можливість народу України визначитись з тим, кому вони довіряють подальшу долю країни. Ми, фракція ОПЗЖ, готові зробити це, і негайно. А ви думайте! Слово надається народному депутату Кисилевському Дмитру Давидовичу. Будь ласка, надається слово. Вітаю вас! Реформа Нацполіції завершилась далеко не так, як би ми того хотіли. Почалась вона досить красиво на Софійській площі з урочистої присяги, з гламурних фоточек. Ці люди були молодими та мріяли про Україну без корупції, нову країну, в якій не буде беспредела. Але їхні мрії розбилися об камінь реальності. Їм були готові пробачити непрофесійність та відсутність досвіду. Якщо хтось із вас, народних депутатів, загляне на Залізничне шосе на автобазу Нацполіції міста Києва, ви там побачите дуже багато розбитих автомобілів Нацполіції. Це є жорсткою реальністю, яка дійсно є. Але через два-три роки діяльності Нацполіції ті молоді мрійники, які складали присягу на Софійській площі, почали масово писати рапорти на звільнення та у переважній своїй кількості пішли з системи МВС. Замість них почали набирати вже будь-кого. В Нацполіції існує тотальна проблема недокомплекту. Відповідно наразі ми маємо ситуацію: професійності нова поліція не набула, але, разом з тим, дуже швидко навчилися всього того поганого, що було у старій поліції. Вони навчилися красти, вони навчилися вимагати хабарі, вони навчилися "кришувати". Так сталося і зі мною півтора тижні тому. Мене зупинили і вимагали хабар. Після цього під приводом освідчення на наркотичне сп'яніння мене відвезли на Запорожця, 20. Є досить серйозна проблема – вимагають хабарі всюди. І якщо таке відбувається в Києві, то ми можемо тільки уявити, що у нас відбувається в регіонах. Дуже важливо припинити цей тотальний беспредел. Ми можемо уже, на жаль, стверджувати: реформа Нацполіції зайшла у глухий кут, з цього глухого кута треба виходити. Реформу Нацполіції, на жаль, треба перезапускати, оскільки реформа містила ряд помилок, які призвели до дуже серйозних наслідків. Крім того, існує проблема корупції, існує проблема "кришування", не були подолані бандформування, які під виглядом націоналістів "кошмарять" наш бізнес. існує досить серйозна проблема, що у зв'язку з цим в Україну не заходять інвестиції, тому що ніхто їх не захистить. Тому, шановні громадяни, якщо у вас є подібні проблеми, звертайтесь до мене як до народного депутата або до ваших народних депутатів, які є закріпленими за вашими округами, і ми вас захистимо. А реформа МВС… ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Слово надається Батенку Тарасу Івановичу, група "Партія "За майбутнє". Шановні колеги, шановні українці, це останній пленарний тиждень перед 30-річчям державної незалежності, яке ми будемо святкувати невдовзі. І нам усім треба задуматись, з яким порядком денним, з якими результатами йдемо до людей, який внесок парламенту останніх років, напрацювання якісних законів, які полегшать життя нашим громадянам України. Ви знаєте, з цієї трибуни не так давно, коли ми відзначали 25-річчя Конституції України, один з очільників попереднього парламенту казав, визначаючи як формулу демократії, що формула демократії – це народ – влада - Конституція. Хоча в нашому розумінні сьогодні "формула демократії" (в лапках) в Україні – це Президент - це влада, і все, це пустка далі. Далі – це народ, але народ, це як крайня необхідність. Ми простежуємо сьогодні, як помалу зменшується роль парламенту в прийнятті рішень, як зменшується функціонал впливу на прийняття рішень в формуванні органів державного управління, і нас це починає турбувати. Ми також звертаємо увагу на порядок денний, який сьогодні, ми не бачимо пропозицій щодо лібералізації податкового законодавства, запровадження стимулів для зростання підприємництва в Україні, розвитку виробництва. Ми звертаємо увагу уряду про те, що рік тому влада урочисто оголосила про запуск програми зі створення 500 тисяч нових робочих місць у різних галузях економіки. Ми ж про це пам'ятаємо усі з вами, друзі? Замість цього влада лише спричинила збільшення кількості безробітних, дані статистики сьогодні приголомшливі. Згідно останніх даних Держстату, з початку 2021 року рівень безробіття становить 10 з половиною відсотків, це найвищий показник з 2017 року. Намагаючись зберегти свою репутацію під час підбиття підсумків першого року, уряд називає цю програму вже не інакше, як програмою зі збереження 500 тисяч робочих місць. Це маніпуляція, вже навіть не іронічна, вона просто знущальна для українських громадян. очевидно, що чинний уряд вкрай невдало впорався з недоліками, з наслідками пандемії в економіці і не здатний подолати проблему безробіття, і це треба визнати, тобто уряд повинен невідкладно розробити нову стратегію стимулювання зайнятості. Цього тижня, друзі, нам запропоновано ряд законопроектів, із них 3508, мета якого реструктуризувати борги перед НАК "Нафтогаз України". Наша депутатська група на сторожі місцевих бюджетів, і ми не допустимо того, щоби, власне, співфінансування вирішення цієї проблеми покладалося на місцеві бюджети. Давайте усі разом захистимо місцеві інтереси наших громадян. Дякую. Слово надається народній депутатці України Устіновій Олександрі Юріївні, фракція політичної партії "Голос". Умєров, будь ласка. Дорогі колеги, я зараз буду говорити про політв'язнів і тих, хто зараз знаходиться за ґратами. Якщо вам це питання не байдуже, будь ласка, прошу підійти, щоб показати, що ми разом у Верховній Раді. 6 липня, так званий суд в окупованому Сімферополі продовжив арешт Владислава Єсипенка ще на шість місяців. Це ще півроку катувань та життя в нелюдських умовах. Владислав Єсипенко - позаштатний журналіст "Радіо Свобода". 10 березня він працював на акції до дня народження Тараса Шевченка. Після неї його затримали феесбешники. Його звинувачують у роботі на спецслужби України та зберіганні вибухового пристрою. Майже місяць до Владислава не пускали адвокатів, катували, щоб вибити зізнання. "Повалили на підлогу, надягли на вуха дріт із петлями і пустили струм, біль був нестерпним, на мої крики ніхто не звертав уваги", – про це Владислав пише у своїх листах. На жаль, таких історій сотні в Криму. За одним і тим же сценарієм вже восьмий рік Росія кидає за грати кожного, хто не приймає її режим. Кримськотатарський прапор, зйомка на відео, на телефон, репост публікації, українська мова, не знаю, що може стати злочином для окупаційної влади. Сьогодні понад 100 громадян України незаконно ув'язнені за політичними мотивами в Росії та окупованому Криму, переважна більшість з них - кримські татари, ще майже 300 заручників незаконно утримуються на території ОРДЛО. Це не просто цифри чи статистика, за кожним прізвищем – чиєсь поломане життя, за кожним фото – родини, які їх переглядають та чекають, коли їхній син, тато, дідусь чи коханий повернеться додому. Цим вступом я закликаю світову спільноту сприяти визволенню українських громадян: Владислава Єсипенка, Ремзі Бекірова, Руслана Сулейманова, Сейрана Салієва, Тимура Ібрагімова, Сервера Мустафаєва, Марлена Асанова, Рустема Шейхалієва та Османа Арифмеметова – цих громадянських журналістів з Криму і кожного з переліку політичних в'язнів. Ми також працюємо над законопроектом про політичних в’язнів в рамках "Кримської платформи", щоб інтеграція та повернення до звичного життя для цих людей були максимально комфортними. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. Дякую.

Шановний головуючий, шановні колеги! От і пройшли два з лишнім роки президентства, і можна цим тижнем підвести фактично два роки роботи цього парламенту. На що сподівалися громадяни, обираючи цей парламент? Давайте перш за все розберемося, хто приводив президентів до влади. Це завжди був малий бізнес. І що отримав за ці два роки малий бізнес? Підвищення податків, відсутність прозорості, і остання краплина – це фактично черговий податок від 5 до 15 через так зване добровільне декларування доходів. Друге, на що сподівався аграрний бізнес: припиниться рейдерство, узаконена буде земля, яку обробляє селянин, фермер, одноосібник або навіть великий господар. Чим це закінчилось? Це закінчилося так званим розпродажем земель сільськогосподарського призначення, коли рейдерство розквітає як ніколи. Третє, на що сподівалися наші громадяни, і те, що було обіцяно і тими, хто йшов в більшості на це скликання парламенту, і Президентом України, – це навести порядок з тарифною політикою, зробити ринковий механізм формування тарифів в Україні. Чим це закінчилося? Черговим адмініструванням, процвітанням фірм-одноденок або монополістів, які керують фактично країно, на відміну від уряду, і Президента, і парламенту. Наступне, на що сподівалися громадяни, – це фактично накінець-то навести порядок з пенсійною системою. І що ми отримали? Тотальне зубожіння пенсіонерів, спробу підвищити фактично мінімальну пенсію, що абсолютно не відповідає мінімальному прожитковому рівню і потребам громадян, а при цьому абсолютно не проводити ще й пенсійну реформу, коли пенсійна реформа Тігіпка, коли жінкам підняли на 5 років пенсійний вік, закінчилася на цьому, і кожна наступна влада лише поглиблює цю кризу. Фракція "Батьківщина" зайвий раз підтверджує, ті питання, які ми внесли до порядку денного принаймні цього останнього тижня, могли б докорінно змінити ситуацію. На жаль, опозицію не чують. Ми будемо робити все можливе для того, щоб змінити ситуацію і покращити життя наших громадян. Відповідь за вами, так звана більшість. Шановні українці, візит Зеленського до Берліна тільки підтвердив: світ не буде воювати за Україну. Нам співчувають, нас підтримують, але воювати за нас не будуть. Єдиною запорукою існування України як держави є сильна армія. Але зараз "зелена" влада системно дискредитує Збройні Сили України. Довгий список політв'язнів Зеленського поповнив бойовий генерал Ігор Павловський. За що сьогодні заарештували Ігоря Павловського? За те, що він посмів два катери купити українського виробництва, в той час коли весь український флот було захоплено країною окупантом, уряду Януковича були російськими феесбешниками, а один бравий полковник, який привів до влади Зеленського, розпродав все до трусів в армії, до військових госпіталів. Зеленський віддав Путіну Цемаха, Зеленський віддав Путіну беркутівців, Зеленський віддав Путіну терористів харківських, причетних до вбивства 15-річного маленького хлопчика Дідика, і він арештовує наших генералів. Чому? Тому що він і "зелена команда" поняття "зеленого" не мають, як Україна вистояла в 2014-му. Ми тільки повернулися з Порошенком з Краматорська і Слов'янська, де так само вшанували пам'ять Володимира Рибака. Так ось, в той час, в 2014 році, коли Володимира Рибака "бєси" катували в СБУ, Зеленський з "Кварталом" кривлявся там в Палаці культури, і ще і сміявся, що захопили український танк. Але "зелені" нічого цього не бачать, що відбувається в країні, вони весь час знаходяться в наркотичному дурмані. Уявіть собі, тільки за останній тиждень двох "слуг народу" зловили на порушені правил дорожнього руху п'яними і в наркотичному дурмані. Знаєте, це яке їхало - таке і здибало. Зеленський почав свою бурхливу діяльність з того, що аналізи в кишеньковій якійсь структурці здавав, досі країна не бачить їх результатів, так і команду собі набрав відповідну. Ми зараз звертаємося до зали з тим, що ми чуємо сьогодні від всіх виборців: кожен депутат Верховної Ради України має здати наркотест для того, щоб розуміти, кого позбирали в цій залі. Досить насправді творити те, що ви творите. Ви обіцяли підняти зарплати і пенсії. Поки що ви підняли тільки ціни, ви поки ціни на газ, на комунальні послуги, і всі ваші обіцянки сьогодні є брехнею. І зверніть увагу, як формується нинішній порядок денний. Тут знову лобістські закони, які дають преференції олігархам через абсолютно корупційний Закон про Антимонопольний комітет, який ви виносите на зараз засідання позачергове, і немає жодного закону, який би працював на народ, а не на "слуг народу". Ганьба вам! А генерал Павловський буде на волі і буде на волі. І всі, хто сьогодні причетні до катування

Шановний пане Голово, шановні колеги, шановні виборці! Хочу озвучити ті проблеми, з якими до депутатів нашої групи "Довіра" зараз найбільше звертаються наші виборці. Це питання низького пенсійного забезпечення та питання тарифів на житлово-комунальні послуги. До осені залишилося дуже мало часу. Питання ціни на газ до цього часу незрозуміле, і тому зараз надзвичайно важливим є питання якраз отримання субсидій. Але на сьогодні велика кількість українців ризикують просто їх не отримати. За перші 4 місяці поточного року за призначенням субсидій звернулося майже 368 тисяч домогосподарств, отримало – лише 172 тисячі. Вони не підпадали під ті чи інші критерії. Комісії, які цим займалися в колишніх районних державних адміністраціях, зараз ліквідовані, вони не працюють. І, я так розумію, що уряд не планує відновлювати їх роботу. Критерії по наданню субсидій інколи доходять просто до абсурду. Наприклад, людина продала квартиру і придбала іншу квартиру, таку саму, в іншому місці, просто змінила місце проживання - вона субсидію не отримує, хоча не факт, що людина стала багатшою і розбагатіла. Більше того, субсидії не буде і тим категоріям громадян, яким держава сама придбала житло. Це діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. Вдумайтесь, держава сама придбала їм житло, а потім забрала пільгу на отримання субсидій. Найбільш поширений випадок – це скасування субсидій при боргах за комуналку. Що робити людям, коли на підприємствах, на яких вони працюють, місяцями не виплачується заробітна плата? Хіба ці критерії не треба враховувати? Я думаю, що треба, і особливо зараз, коли загальний борг по заробітній платі по країні вже більше 3,5 мільярдів гривень, і він постійно росте. І ще один поширений випадок – це позбавлення субсидій пенсіонерів, які мають в помешканні прописаних працюючих дітей. Не факт, що ці діти будуть допомагати своїм батькам-пенсіонерам, а якраз такі випадки розглядали спеціальні комісії. Підсумовуючи, зазначити, що на сьогодні людям просто немає куди звертатися. На мій погляд, уряд повинен чітко визначити критерії отримання субсидій з урахуванням тих факторів, які я щойно озвучив. Тому депутатська група "Довіра" офіційно звертається до Прем'єр-міністра з вимогою терміново переглянути критерії надання субсидій для малозабезпечених верст населення. Більше того, до початку опалювального сезону необхідно обов'язково провести окреме засідання Кабміну, куди запросити губернаторів, голів обласних рад, мерів міст і обговорити всі питання, які стосуються опалювального сезону і тарифів на житлово-комунальні послуги. Дякую.

Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Національна платформа примирення та єдності". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Гриб Вікторію Олександрівну. Ще одне оголошення. Відповідно до статті 60 зі значком "прим." Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення в Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Люди". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Тараса Петровича Тарасенка. І ще одне оголошення на сьогодні. Відповідно до статті 60 прим. Регламенту Верховної Ради повідомляю про створення в Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Демократія 2.0". Головою цього об'єднання обрано народного депутата України Єгора Володимировича Чернєва. Вітаю колег з створенням міжфракційних депутатських об'єднань. постанови про порядок денний сесії і про календарний план на шосту сесію Верховної Ради України. Будь ласка, запросіть одразу народних депутатів України. Шахов Сергій Володимирович. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, хочу доповісти вам звіт міжфракційного депутатського об'єднання "За техногенну та екологічну безпеку в державі", яку я очолюю з 2019 року. Це було промежуткове засідання. державне підприємство "Укрзалізниця" досі розграбовується. Втрати, нанесені "Укрзалізниці", а також державі, а це національна безпека України, за 5 років 100 мільярдів гривень. Досі Укрзалізниця бере кредити у Сбербанка під 12 відсотків, коли гроші коштують закордонні – нуль ставки, ми голосували за ратифікацію з Францією під 0,00 відсотків. Хто розграбовує сьогодні мільйонні, мільярді збитки наносить державному підприємству? Сьогодні наглядові ради, керівники підприємства отримують сотні мільйонів гривень винагороди при збитковості в 12 мільярдів гривень для Укрзалізниці. Далі. Те, що стосовно рухомого складу. Ми з вами виділяли гроші - 4 мільярди доларів, Президент презентував… гривень, 4 мільярди гривень на рухомий склад. Досі не проведені сьогодні тендери з цього приводу, досі сьогодні біснуються там, в тих кабінетах, чиновники, які хочуть пограбувати ці гроші. Далі. Те, що стосовно екологічної безпеки, а я працюю в екологічному комітеті, це взагалі ні в які ворота не вписується: мільярди коштів списується типу на рекультивацію. В жодній сьогодні гілки не рекультивувалися землі, які забруднені і несуть шкоду людям. Далі. Те, що стосовно 5 мільярдів гривень, які присудив виплатити Укрзалізниці ВР. Скажіть, будь ласка, до нас зверталися офшорні компанії, які повинні отримати ці гроші, давали знижку типу на цей кредит, але Укрзалізниця не схотіла - і сьогодні повинна 300 мільйонів доларів сплатити офшорним компаніям. Хто буде розслідувати ці питання? Далі. Ми з вами на наступний рік закладаємо в бюджет 40 мільярдів гривень на модернізацію Укрзалізниці. Хто буде керувати цими грошима? Я звертаюся сьогодні до Президента, до кожного парламентаря. Я звертаюся до Прем'єр-міністра контролювати кожну копійку, щоб 40 мільярдів гривень не канули в Лету, як вода в пісок. Дякую. Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Хто виступає? Ще одна заява про перерву з заміною на виступ. В'ятрович Володимир Михайлович. Шановні колеги, сьогодні до порядку денного буде виставлятися на голосування включення законопроекту про так званий великий герб. Ми всі знаємо, що згадку про великий герб протягнули в Конституцію комуністи, щоб знецінити справжній і надзвичайно вдалий у своїй досконалості герб – Тризуб. Тризуб сприймається в Україні і світі як повноцінний державний герб і, попри стародавнє походження, ідеально вписується в естетику ХХІ століття. Він є простим у відтворенні і впізнаваним. У світі одиниці таких вдалих гербів. Спроби вдосконалити Тризуб є відвертим несмаком і абсурдом. І я підтримую оприлюднений сьогодні заклик багатьох українських інтелектуалів, митців, діячів культури до Президента і парламенту відмовитися від спроб замінити Тризуб на так званий великий герб. А йдеться саме про заміну, починаючи від цієї зали і закінчуючи зображеннями на грошах. Тим більше, неприйнятним є варіант великого герба, запропонований законопроектом 5712. Через кричущу невідповідність законам геральдики цей малюнок програв всі державні конкурси, в тому числі і минулорічний державний конкурс. Державні символи мають об'єднувати українців і викликати почуття гордості за свою державу, а не сорому і обурення. Тим політикам, які прагнуть ухвалення закону про великий герб, здобути хвилину слави, слід усвідомити, що це буде "слава Герострата". Державні символи – це не забавка. Не голосуйте, будь ласка, за це рішення. Дякую за увагу. І слава Україні! Дякую. Шановні колеги, переходимо до нашої роботи. Вам запропонований до розгляду проект Постанови про внесення змін до порядку денного п'ятої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання. З процедури – Геращенко, з процедури – Колтунович. Після цього переходимо до голосування. Геращенко. Власенко теж з процедури. Шановні колеги, ми як конструктивна опозиція щиро хочемо допомогти пану Зеленському хоч одну його обіцянку виконати, зокрема щодо судової реформи. І у нас є велике занепокоєння відносно формування порядку денного, куди влада не ставить не тільки вже законопроекти опозиції, зокрема наші законопроекти на підтримку лікарів, на підтримку політв'язнів і їх родин, тому що він зареєстрований давно, а навіть законопроекти Зеленського, які він, мабуть, подав тільки для галочки, щодо ліквідації Окружного адміністративного київського суду. суд сьогодні вже став такою притчею во язицех і символом корупції. І законопроект Зеленського вже два місяці лежить у Верховній Раді. Але чомусь більшість не виносить його на голосування. Ми вважаємо, що з таким боргом перед українською судовою системою ми не можемо йти на канікули і вимагаємо поставити цей законопроект Зеленського, який він вам вніс як невідкладний, в порядок денний і цього тижня прийняти його за основу і в цілому. Це кубло має бути ліквідоване.

(друге читання) щодо списання заборгованості за окремі види... для постачальників комунальних послуг. Однак, на наш погляд, і ми наполягали на цьому, що має бути також внесений законопроект і розглянутий нашого авторства щодо списання заборгованості за комунальні послуги для окремих категорій громадян України. Це важливе Ми зареєстрували цей законопроект ще в 19-му році. І ми вважаємо, що, зважаючи на те, що ми списуємо заборгованість постачальникам комунальних послуг, і так само там йде, стосується питання пені і інших речей, ми можемо цим похідним законопроектом розглянути і наш законопроект щодо списання заборгованості за комунальні послуги населенню. Чому актуалізую питання саме на цьому законопроекті? Він дасть можливість отримати людям і скористатися субсидіями, незважаючи на те, що у них на даний момент є заборгованість. Дякую. І прошу також в подальшому розглянути цей законопроект. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Власенко Сергій Володимирович. Після цього голосуємо. Дякую, шановний пане Голово. Із 30 запропонованих "Батьківщиною" законопроектів до порядку денного внесено лише один, із тих, що запропоновані "Батьківщиною" для включення. На жаль, це є абсолютно неприпустимим і неправильним. так "дотримується" право позиції в цьому парламенті. Це з одного боку. А з другого боку, не включаються в порядок денний ті законопроекти "Батьківщини", які дозволяють негайно знизити тарифи на природній газ, які дозволяють застосовувати страхову медицину тощо. До речі, в цьому парламенті практикується ще одна річ. Законопроекти "Батьківщини", які внесені рік назад, не розглядаються, натомість законопроекти депутатів більшості, які чомусь зареєстровані з пропуском строку на альтернативний, розглядаються, в тому числі будуть розглядатися сьогодні. Це теж є неприпустимим, пане Голово, звертаю на це вашу увагу. Якщо "Батьківщина" зареєструвала законопроект про корпоративне управління, яким повністю скасовуються іноземні наглядові ради, то його теж треба розглядати так само, як і законопроект про корпоративне управління вашого депутата. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Будь ласка, займіть свої місця. Дійсно, дякую, що ми завжди йдемо за Регламентом. Дякую за вашу підтримку, шановний колего. На щастя, з тих 11 законопроектів, які, я сподіваюсь, будуть включені до порядку денного сесії, є автори від всіх депутатських фракцій та груп, які представлені в парламенті. Дякую. Всі, да. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати?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 Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. 10:42:21 За-220 Рішення не прийнято.

проект Закону про великий Державний Герб України (реєстраційний номер 5712). Це скорочення строків і включення в порядок денний сесії. Питання не розглядається по суті. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії проект Закону про великий Державний Герб України (реєстраційний номер 5712). Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. Ставлю на голосування пропозицію про скорочення, внесення альтернативних законопроектів до дня проведення пленарного… Скорочення Скорочення наполовину строків подачі правок та пропозицій, альтернативних законопроектів, наполовину, законопроект 5712.

Наступне питання порядку денного – це 5719. Ставлю на голосування пропозицію про включення до порядку денного сесії проекту закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстраційний номер 5719). Прошу підтримати та проголосувати.

Ставлю на голосування пропозицію про визнання законопроекту невідкладним та скорочення строків внесення альтернативних законопроектів до дня проведення пленарного засідання 13 липня 2021 року, проекту Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюновими виробами (реєстраційний номер 5719). Прошу підтримати та проголосувати.

За-234 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Постанови про календарний план проведення шостої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання (реєстраційний номер 5720). Без обговорення.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

За-340 Рішення прийнято. Постанова прийнята в цілому. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер 3711-д). До слова запрошується міністр юстиції Малюська Денис Леонтійович.

Доброго дня, колеги! Президент повністю підтримує ідею реформування та запуску роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Однак у зв'язку з окремими технічними недоліками та потребою коригування у тексті, який був прийнятий Верховною Радою, застосовано право вето. Зокрема, пропозиції Президента полягають у наступному: по-перше, виправити ключове, виправити технічну помилку, яка була допущена під час голосування за закон, яка внесла плутанину у процедуру голосування конкурсної комісії, зокрема щодо того, коли вважається рішення прийнятим, і в якому випадку, і хто із членів конкурсної комісії проголосував за таке рішення у випадку, якщо є більшість голосів членів комісії. Друге - це необхідність встановлення того, що ВККС вважається повноважною, якщо у її складі обрано щонайменше шість суддів або колишніх суддів з метою забезпечення незалежності судової гілки влади, а також щодо забезпечення принципу правової визначеності, виключення положень про залучення експертів для надання допомоги членам конкурсної комісії, а так само з метою забезпечення виконання функцій, передбачених законом, Головою Вищої ради правосуддя, вказати, що що функції такого голови, передбачені законом, можуть бути виконані не тільки головою, але і особою, яка виконує його функції. Ось, власне, коротко пропозиції, з якими закон повернуто у Верховну Раду України. Такі пропозиції були підтримані комітетом. У мене все. Дякую за увагу. Дякую. Будь ласка, запишіться на запитання до доповідача. Дякую. Безумовно, у всіх у нас виникає одне-єдине запитання, і воно доволі принципове: чи є координація між монобільшістю та Офісом Президента і особисто з Президентом? Як так може статися, що ви не можете знайти єдине рішення? Тому і виникає це питання: скільки ще будуть повторюватися подібні випадки, що ми втрачаємо час на те, що мали вирішити ви вже давно і не повертатися до цього питання? Незалежно від того, проти окремі депутати чи ні, якщо у вас є монобільшість, ви зобов'язані це робити зразу, а цей приклад, він не прикрашає як саму монобільшість, владу в цілому і викликає посмішки щодо України в цілому. Дякую за увагу. Дякую за питання. Я дійсно теж підтримую вас і пропоную не витрачати час, а підтримати пропозиції Президента в цьому залі. І також хочу відповісти, що, дійсно, координація, безумовно, є між парламентом і Офісом Президента України, пропозиції Президента носять технічний характер і не торкаються концептуально тексту закону, прийнятого Верховною Радою України, з тим щоб забезпечити нормальну належну імплементацію цього закону. Дякую за питання.

у мене до вас просте запитання: чи відомо вам про принцип розподілу влад, який закріплений в українській Конституції? І я хочу вам нагадати, що знову-таки згідно з українською Конституцією виконавчу владу, а Кабінет Міністрів належить до виконавчої влади, очолює Прем'єр-міністр, а не Президент, і він є найвищою посадовою особою. То ж навіщо ви представляєте інтереси суб'єкта, так би мовити, який репрезентує іншу гілку влади? Скажіть, будь ласка, чи збираєтеся ви представляти інтереси суддівської влади, виступаючи з трибуни? Чи збираєтеся ви представляти інтереси законодавчої влади, виступаючи з трибуни? А насправді питання просте: що ви тут робите, пане міністре, якщо ініціатором є Президент? У нас є Представник Президента у парламенті. Ви представляєте абсолютно іншу гілку влади, ви за Конституцією Президенту не підпорядковані і не підзвітні, ви не є його підлеглим, ви не є співробітником Офісу, то що ви тут робите? Дякую. Дякую за запитання. Поясню, ми це вже комунікували неодноразово на засіданнях Комітету з правової політики. Відповідь дуже проста: вказаний в поданні Президента, з одного боку; з іншого боку, це відбувається по тим законопроектам, де відповідні законопроекти є спільною роботою і уряду, і Офісу Президента, і є частиною зобов'язанням, під якими підписався і Кабмін, і в особі Кабміну Прем'єр-міністр України. Щодо статусу Президента, теж нагадаю, що він не належить до жодної гілки влади, в сенсі законодавчої, виконавчої і судової, тому говорити, що я представляю інтереси суб'єкта з іншої гілки влади, теж не зовсім не зовсім обґрунтовано. Менше з тим, дякую за запитання. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, можете присідати, пане міністр. До слова запрошується голова Комітету з питань правової політики Костін Андрій Євгенович.

Шановний пане Голово, шановні колеги, Комітет з питань правової політики на своєму засіданні розглянув пропозиції Президента і прийняв відповідний висновок щодо повернутого Президентом України Закону України "Про внесення до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (номер 3711-д). від Президента щодо цього законопроекту, пан міністр юстиції, Президентом України були внесені відповідні пропозиції, головна з яких це уточнення порядку прийняття рішення конкурсною комісією за участі міжнародних експертів у випадку, якщо комісія приймає це рішення більшістю голосів, тобто чотири Президентом України виключений відповідний абзац 20-й із тексту закону, який вносив відповідну невизначеність. Тому позиція Президента є принциповою щодо дотримання рекомендацій саме Венеційської комісії щодо порядку прийняття рішення конкурсною комісією, яка буде допомагати обирати майбутній склад ВККС, і визначити, що в остаточному тексті закону рішення приймається чотирма голосами із шести у випадку, якщо за це рішення проголосували щонайменше два представника від міжнародних організацій.

то в цьому складі має бути 6 суддів задля того, щоб дотримати рекомендації Венеційської комісії, які стосуються участі суддівської влади в органах суддівського врядування. Інші пропозиції є технічними і стосуються того, що відповідні рішення процедурні, які за законом має має приймати голова Вищої ради правосуддя, може також приймати особа, яка виконує його обов'язки. Наразі ми не маємо голови Вищої ради правосуддя, є тільки особа, яка виконує обов'язки. Задля того, щоб не гальмувати процес, Президент запропонував відповідні технічні зміни. Комітет на своєму засіданні дійшов висновку, що вказані пропозиції до закону є слушними та мають бути враховані. На підставі викладеного комітет вирішив рекомендувати Верховній Раді Україні

Шановний пане Голово, в мене питання наступного характеру. В принципі, концептуально підтримуючи більшість повноважень Президента, викликає питання тільки одне, точніше, пропозиція. Одна тільки пропозиція, якою намагаються в Законі про ВККС дещо відкорегувати повноваження голови Вищої ради правосуддя, що не зовсім коректно, скажімо так. І, з другого боку, з точки зору конституційного статусу ВРП і його голови не зовсім, як на мене, і конституційно. Оскільки низка повноважень, які належать виключно голові ВРП, тепер передається цим законом, внесення змін до ВККС, особі, яка може виконувати його повноваження, що породить, як на мене, може, точніше, породити хаос всередині ВРП. І ми бачимо, що зараз відбувається всередині Конституційного Суду, де, скажімо, схожа ситуація, на превеликий жаль, настала. Чи не вважаєте ви за доцільне надалі цю норму виправити, щоб не допускати таких речей на перспективу? Дякую. Дякую, шановний Руслане Петровичу. Мова йде про виключно так звані церемоніальні повноваження голови Вищої ради правосуддя за цим законопроектом. Мова йде про те, що відповідно до законопроекту голова Вищої ради правосуддя має надіслати листа до Міністерства закордонних справ та з'ясувати перелік міжнародних організацій, які можуть надавати відповідно своїх експертів до складу конкурсної комісії. Мова йде про інші повноваження, коли відповідний склад конкурсної комісії має бути затверджений головою Вищої ради правосуддя. голови Вищої ради правосуддя не обрано – а це є виключним повноваженням саме Вищої ради правосуддя як конституційного органу, – задля того, щоб не гальмувати реалізацію цього найважливішого закону, і Президент вніс відповідну пропозицію для того, щоб ці церемоніальні функції могли бути виконані і особою, яка виконує повноваження голови ВРП. Дякую. Шановний Дмитро Олександрович, я прошу передати слово Нестору Івановичу Шуфричу. Шуфричу Нестору Івановичу Дякую, шановний головуючий. Шановні колеги, я повторю запитання, яке задавав і пану міністру. Як так сталося, що ви не можете узгодити між собою єдиний текст, монобільшість і Президент України? Тому що зараз це виглядає трошки смішно, ветує закон, який протягувала монобільшість. Ми категорично проти будь-якого зовнішнього втручання в систему судочинства України. Якщо хочете незалежні суди, то треба проводити реальну реформу, щоб судді обирались на п'ять років і відповідали перед людьми. З іншого боку, ми бачимо ваше нове справедливе судочинство, що ви вже орендуєте з періоду Януковича таких суддів, як Вовк, которые являются судьями всех господ, зі всіма наслідками. Дякую за увагу. Дякую, Несторе Івановичу. Саме цей законопроект, який був вже підтриманий парламентом, і підтриманий саме з розумінням того, що модель голосування конкурсної комісії має відповідати рекомендаціям Венеційської комісії, саме цей законопроект і є законопроектом про реальну судову реформу. Тому, шановні колеги, я прошу ще раз підтримати законопроект, підтримати пропозиції Президента, які стосуються виключення саме технічних неузгодженостей в його остаточному тексті, і проголосувати сьогодні за реальну судову реформу. Дякую. Дякую. Будь ласка, сідайте. Шановні колеги, переходимо до голосування за пропозиції Президента. Загалом їх шість. Нагадую, кожна окремо ставиться на голосування. Після цього голосується в цілому. З процедури, під час розгляду питань, немає. З мотивів всі... Тут навіть немає з мотивів. Дякую. Шановні колеги, ставиться на голосування пропозиція номер 1 Президента України до Закону реєстраційний номер 3711-д. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Наступна правка номер 2, пропозиція, вибачте. Наступна пропозиція Президента України номер 2 ставиться на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-302 Рішення прийнято. Наступна пропозиція Президента номер 3. Прошу підтримати та проголосувати. За-306 Рішення прийнято. Наступна пропозиція номер 4. Прошу підтримати та проголосувати. За-304 Рішення прийнято. Наступна пропозиція номер 5. Прошу підтримати та проголосувати.

За-307 Рішення прийнято. Наступна пропозиція номер 6 Президента України. Прошу підтримати та проголосувати. За-308 Рішення прийнято. Переходимо до голосування в цілому. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття в цілому з урахуванням пропозицій Президента України Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з пропозиціями Президента України (реєстраційний номер Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За-305 Рішення прийнято. Дякую. З процедури Власенко. Дякую, пане Голово. У п'ятницю під час розгляду цього законопроекту в комітеті відбувалися численні порушення Регламенту. Зокрема, низку депутатів опозиційних фракцій не було долучено до відео-конференції, а також голосування, всупереч Регламенту, відбувалося не по кожній пропозиції Президента, а загалом. Отож, я заявляю про порушення Регламенту під час підготовки цього законопроекту до розгляду у Верховній Раді України. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Наступне питання порядку денного – це законопроект 5068: про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя. На трибуну запрошується Костін Андрій Євгенович, голова Комітету з питань правової політики.

дисциплінарних інспекторів. Це принципова річ, як на мене, яка є суттю цього законопроекту. Не намагання відкоригувати повноваження членів ВРП, не намагання, так би мовити, очистити ВРП і все решта, а саме створити "незалежну структуру", в лапках, тих дисциплінарних інспекторів. Ми будемо мати нагоду, я сподіваюсь, під час розгляду цього законопроекту про них поговорити. Але є принциповим для нас те, щоб згадка про цих дисциплінарних інспекторів була вилучена з назви законопроекту. Чому це важливо? Тому що саме необхідність реформування інституту дисциплінарних інспекторів спричинило прийняття цього закону, все решта було нанизано тільки після того, як ідея ця народилася в чиїсь голові. Тому давайте ми почнемо з того, що вилучимо це з назви законопроекту, а далі будемо вилучати... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку номер 1 Князевича. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-127 Рішення не прийнято. Наступна правка. Пузанов. Не наполягає. Тимошенко. Не наполягає. Батенко. Цимбалюк, 8 правка. Наполягає. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, розгляд цього законопроекту – це якраз ліквідація результатів турборежиму, який розпочався два роки назад. Моя правка стосується формування першого складу Етичної ради, яка згідно Конституції (статтям 1, 5, 38) говорить про те, що здійснюється управління державними справами виключно громадянами України. І це є гарантія народного суверенітету, основних засад демократії, забезпечення проведення державної політики. Шановні колеги, крім того, члени Етичної ради мають право збирати інформацію про кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, в тому числі конфіденційну інформацію з персональними даними. При цьому проект не містить положень щодо обсягу стосовно доступу до інформації, в тому числі державної таємниці, що свідчить про порушення ще однієї статті – 22-ї Конституції України. Втручання в конституційне право...

Будь ласка, розпочніть спочатку і дайте дві хвилини. 11:09:53 БАТЕНКО Т.І. Шановні колеги, важливий законопроект, два законопроекти, які стосуються ВРП. Наша позиція і наш підхід нашої депутатської групи наступний. Ми вважаємо, що цим законопроектом не можемо позбавляти Верховну Раду України як вищий законодавчий орган та її структурні підрозділи, якими є ми з вами, депутатські фракції та групи, конституційних наданих нам повноважень щодо призначення квоти парламенту у складі Вищої ради правосуддя про подання кандидатур до складу Вищої ради правосуддя. І ми вважаємо за непотрібне наділяти відповідний профільний Комітет Верховної Ради України, при всій повазі до членів Комітету з питань правосуддя, невластивими йому повноваженнями

як суб'єкт виключається з кадрових повноважень щодо НАБУ, щодо ДБР, щодо інших органів, які ми створили в цьому залі. І я вважаю, що ми повинні пам'ятати, що ми парламентсько-президентська країна. Тобто ми бачимо нівелювання ролі Верховної Ради, фракцій і груп при обранні членів ВРП. Ми бачимо фактично зовнішнє управління ВРП через Етичну раду, або фактично замасковане управління Президентом цим процесом призначення членів ВРП під егідою надання впливу на це міжнародним міжнародним партнерам. Ну, не таке розуміння у нас в судовій реформі. Я вважаю, що маскування через міжнародне партнерство судової реформи тільки посилить президентську вертикаль впливу на судові процесі в країні. Я вважаю, що це неправильний шлях.

Шановні колеги, шановні громадяни, ви знаєте, я думаю, що у вас виникає питання, про що, власне, цей законопроект. В пояснювальній записці дуже гарно написано, що він має зміцнити інституційну спроможність Вищої ради правосуддя, а насправді про що це, яким чином? По-перше, шляхом призначення членів Вищої ради правосуддя міжнародними експертами. І, ви знаєте, для монобільшості неважливо, що Конституційний Суд вже визнав це неконституційним. Друге шляхом передачі функцій здійснення дисциплінарного провадження щодо суддів дисциплінарним інспекторам. А у мене питання, а хто ці інспектори? Ніхто не знає. Але вони будуть контролювати суддівський корпус. Це що, призначення "смотрящих" в суди? Що це за інспектори, поясніть, шановний голове комітету? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 10 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. Наступна поправка 12, Пузанов. Не наполягає. 14-а, Радіна. Не наполягає.

Шановні народні депутати, хочу звернути увагу, що по суті дуже важливий законопроект. Але до кожного законопроекту згідно статті 117 Регламенту Верховної Ради України, таблиця до нього повинна з'явитися за 10 днів. Може, народні депутати не дивилися, то хочу проінформувати, що вона з'явилася тільки вчора по обіді. Це уже є питання, яким же чином народні депутати готуються до таких важливих судових реформ. Моя правка каже про те, що, крім того оголошення конкурсу і висвітлення кандидатів на сайті Верховної Ради України, я пропоную добавити про те, що всіх кандидатів за поданням комітету, до предмету відання якого належить правосуддя, оприлюднювати на офіційному сайті Верховної Ради і в "Голосі України", в діючій газеті Верховної Ради Дякую. Шановні колеги, 13 поправка - вона врахована частково, народний депутат Мамка пропонує врахувати цю поправку повністю. Тому ставлю пропозицію народного депутата Мамки, прошу визначатись та голосувати.

За-90 Рішення не прийнято. 11-а, вона врахована частково. Ви хочете по врахованій частково? Добре. Але ви там не автор, там автори Вельможний і Сухов, ви не автор. Вельможний, будь ласка, 11 поправка. Народний депутат Вельможний. Правка 11-а. Пропонується конкретизувати обов'язок Апарату Верховної Ради України розмістити не лише оголошення про проведення конкурсу на посаду члена Вищої ради правосуддя, а й зазначено термін проведення відповідного конкурсу, умови і перелік документів, які необхідно Дякую. Ставлю на голосування 11 поправку. Комітет її врахував частково, автори наполягають на повному врахуванні. Тому прошу пропозицію авторів, яку вони висловили, голосувати і визначатись. За-94 Рішення не прийнято. Наступна поправка 15-а, Стефанишина. Не наполягає. Шановні народні депутати, звертаю увагу про те, що якщо реформа повинна проходити, то вона повинна проходити: а) швидко, якісно; б) зрозуміло як для учасників конкурсу так і для тих осіб, які будуть приймати відповідні рішення і в майбутньому призначати людей на посади. Як ви вважаєте, якщо вже всі кажуть про те, що давайте реформувати, тільки подача конкурсу - цей законопроект визначає 25 днів. Якщо порахувати, то ми і в рік не вложимося з приводу того, щоб когось обрати, когось назначити, якісь запустити механізми. Моя правка скорочує цей термін з 25 днів на 15. Ми ж хочемо робити швидко - так давайте робити швидко. Прошу визначити цей термін, і по суті буде більш логічно і вірно. Прошу правку поставити на повне врахування. Ставлю на голосування 21 правку. Врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатися та голосувати. 11:18:56 За-92 Рішення не прийнято. Пропозиція автора не підтримана, правка залишається врахованою частково. Наступна правка, Стефанишина. Не наполягає. Пузанов. Не наполягає. Власенко, 29 правка. 11:19:15 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Ви знаєте, голова комітету дуже пафосно під час розгляду попереднього законопроекту заявив, що це врешті-решт справжня судова реформа. По-перше, це ніяка не судова реформа. Це чистої води профанація, така сама, як був профанацією законопроект 1008, який в подальшому було визнано неконституційним. Я переконаний, що така сама доля чекає і цей законопроект, який ми зараз розглядаємо. А панові голові комітету я би запропонував зустрітися і обговорити цю так звану фейкову реформу років через півтора, коли ви знов будете на трибуні стояти і говорити про те, що вам щось заважає. Цей закон про дві речі: цей закон про те, щоб віддати судову систему повністю на відкуп іноземцям; і, по-друге, це законопроект, який вводить так званих дисциплінарних інспекторів з надзвичайними повноваженнями, які будуть повністю і тотально впливати на судову гілку влади. Отже, насправді цей закон ні про яку судову реформу. Хочете Етичну раду – будь ласка, вводьте, але вона повинна мати дорадчий голос. Дякую. Ставлю на голосування 198 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, шановні громадяни, ви знаєте, дуже дивна логіка у цього законопроекту, але тільки на перший погляд. Просто в цьому законопроекті інша мета – це чергова спроба засунути іноземців у національну конституційну систему. Та що за це отримати? Ви хоча би поясність громадянам. Якщо ви делегуєте іноземців, то що ви отримуєте, що ви продаєте внаслідок цього? Ви знаєте, спочатку Конституційний Суд абсолютно правильно визнав неконституційною так звану судову реформу 2019 року, якою створили Комісію з питань доброчесності та етики з міжнародними експертами. Потім міжнародних експертів всунули в законопроект 3711 щодо формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів. А невже немає громадян України, які… Ставлю на голосування 46 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Ми вже пройшли 35-у врахована частково. Мамка. Шановні народні депутати, правка 35. Хочу зазначити про те, що законом не визначається термін розміщення на сайті даже Верховної Ради кандидатів. Тобто вони можуть розміщуватися вічно. Законом тільки забороняється відмовляти в прийомі документів. Моє прохання і пропозиція, що давайте встановимо термін: а) 5 днів; друге - ці документи кандидатів повинні розглядатися не "під сукном", як пропонується законопроектом, а на відкритому засіданні. Забезпечте відкритий розгляд для всіх учасників, для всіх громадян України, накінець-то для Офісу Президента України, щоб вони ж бачили, що там відбувається. Прошу поставити правку на голосування і врахувати. Дякую. Занадто емоційно, як для мене. Але ставлю на голосування 35 правку. Комітетом вона врахована частково. Мамка наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію Мамки. Прошу визначатися та голосувати. За-95 Пропозиція Мамки відхилена. Правка залишається врахованою частково, так як і пропонував комітет. Наступна правка Бакунець. Не наполягає. Власенко, 44 правка. Дякую, пане Голово. Насправді цей законопроект не відповідає низці статей української Конституції, що є очевидним. Цей законопроект також не відповідає висновкам Венеційської комісії. Що пропонується цим законопроектом? Етична рада так звана, в якій є тотальний контроль представників іноземних організацій, вона робить так званий первинний відбір кандидатів всупереч вимогам Конституції, тобто підмінюючі конституційну процедуру. Це би виглядало приблизно так: ви знаєте, пане голова комітету, якби ви захотіли одружитися, а я би вам вибрав кандидатів у невести, а потім би сказав "вибирайте із того, що я вам дав, не так, як ви хочете, а із того, що я вам дав". От приблизно такий середньовічний варіант нам пропонують в режимі Етичної ради. Тому насправді, я ще раз підкреслюю, цей законопроект не відповідає низці статей Конституції, а також висновкам Венеційської комісії, за нього голосувати неможливо, неможливо здавати державний суверенітет. Дякую. Дякую. Ставлю на голосування 44 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна 46 правка, Власенко. Дякую, пане Голово. Я ще раз повертаюсь до роботи Етичної ради. Будь ласка, хочете ви радитись з іноземцями, будь ласка. Хоча я вважаю, що цим законом ви визначаєте українців не як велику націю, а як маловартісну другорядну націю, яка сама не здатна шість осіб призначити до Етичної ради для того, щоб обрати кандидатів до Вищої ради правосуддя. Це меншовартість, шановні колеги з монобільшості. Насправді так це називається в усіх країнах. І, до речі, в жодній країні світу немає таких процедур, де іноземці впливали би на призначення дисциплінарних органів суддівського самоврядування. Ніхто не міг назвати жодної країни, в якій би це працювало. Нам пропонують якісь чергові механізми – "український велосипед", але він, як завжди, у нас дерев'яний і з квадратними колесами, а представники монобільшості розповідають, що воно так краще буде їхати і буде погано горіти. Тому насправді за це голосувати не можна, це не відповідає конституції і висновкам Венеційської комісії. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 46 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. Цимбалюк, 50 правка.

Повертаюсь до дискусії про Етичну раду. Насправді, я ще раз підкреслю, є конституційна процедура обрання членів Вищої ради правосуддя, є перелік конституційних органів, які здійснюють обрання членів Вищої ради правосуддя. Якщо ви хочете якісь поради давати конституційним органам, будь ласка, створюйте етичні ради, дорадчі ради, кваліфікаційні ради, які завгодно, але ці ради не можуть приймати обов'язкових для конституційних органів рішень, вони не можуть здійснювати первинний відбір. Тим більше, не може бути так, що в цій Етичній раді, навіть при рівності голосів, вирішальними є голоси, які представляють не українські юридичні особи. Це втрата державного суверенітету – раз, і порушення конституційної процедури призначення членів Вищої ради правосуддя

За-94 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна поправка, Цимбалюк, 50-а.

законопроект потребує доопрацювання і повернення на повторне друге читання. Шановні колеги, по суті моєї поправки. В продовження виступу виступу Сергія Власенка про Етичну раду правосуддя. Цією правкою ми спільно з Юлією Тимошенко пропонуємо, що Етична рада надає Верховній Ради не список кандидатів, рекомендованих для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя, а висновок щодо всіх кандидатів на цю посаду. А комітет пропонує передбачити, що Етична рада надає Верховній Раді тільки список кандидатів, рекомендованих на обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя.

За-58 Рішення не прийнято. Наступна правка

Колеги, на минулому пленарному тижні ми, коли розглядали з вами законопроект 3711, я говорив про те, що ви намагаєтесь в черговий раз помилками виправити попередні помилки. І в підтвердження цьому сьогодні ми розглядали законопроект, який був ветований Президентом. Ви наробили чергові помилки. І те, що ви робите зараз при розгляді законопроекту 5068 - це є чергове порушення Конституції. Ви не звертаєте увагу на рішення Конституційного Суду № 4/2020, де чітко зазначено про неприпустимість надання контрольних повноважень щодо членів Вищої ради правосуддя неконституційному органу, коли мова йшла про Комісію з питань доброчесності. Я процитую: "Комісія наділена повноваженнями щодо контролю за діяльністю членів Вищої ради правосуддя". Ставлю на голосування 62 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Будь ласка, 62-а, Пузійчук. Будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, я продовжу. Комісія наділена повноваженнями щодо контролю за діяльністю членів Вищої ради правосуддя та суддів Верховного Суду, проте ці повноваження не мають конституційної основи, зазначені положення не узгоджуються зі статтями 126, 131 Конституції України. Те, що ви подаєте як якісь прогресивні речі, боротьбу з корупцією ,насправді називається втручання у діяльність конституційних органів. Ви знаєте, я думаю, що громадяни України хотіли би бачити зовсім інший пріоритет: вони хочуть бачити справедливі суди, які працюють, де громадяни можуть захистити свої інтереси. Але ви порушуєте Конституцію. Скажіть, хто хто буде вірити оцим судам, саме які будуть працювати по законам, прийнятим з порушенням Конституції? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 62 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Дякую, пане головуючий. Знову-таки до питання, чи є це судовою реформою. Ви знаєте, не може бути судовою реформою закон, який визначає точкові речі і вирішує точкові проблеми. Насправді ми очікували від пана Президента впродовж більше ніж двох років реальний комплексний законопроект, який би запровадив судову реформу і забезпечив би громадянам якісний доступ до правосуддя. На жаль, цей закон цього не робить. Цей закон не дасть українцям чесного, справедливого суду. Про це ми поговоримо через рік, через два. Тому що я розумію, що зараз із усіх прасок, холодильників, телевізорів вам будуть розповідати, яке це чергове досягнення, так само, як два роки назад вам розповідали про законопроект 1008, говорячи, що це таке у них правосуддя і така у них судова реформа. Але, нагадаю, Закон 1008, першу судову реформу Зеленського, було визнано неконституційним і нищівно розкритиковано Венеційською комісією. Така сама доля буде і цього законопроекту. Прошу підтримати правку 63. Ставлю на голосування 63 поправку народного депутата Власенка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-87 Рішення не прийнято. Наступна поправка 66. Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Цей законопроект, швидше, про кривосуддя, ніж правосуддя. Своєю правкою ми вимагаємо виконання Конституції України, зокрема статті 131 щодо права Комітету Верховної Ради приймати рішення щодо відбору членів Вищої ради правосуддя. Ми пропонуємо, що комітет Верховної Ради, що належить питання правосуддя, приймає рішення про припинення кандидата в участі у конкурсі на посаду члена Вищої ради правосуддя у разі встановлення за результатами спецперевірки відомостей про кандидата, що не відповідає вимогам для зайняття посади. А комітет пропонує, що саме розглядають тих кандидатів, які пройшли спецперевірку та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою правосуддя. Це порушує… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 66 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні колеги, шановні громадяни, в законопроекті застосовано хибний підхід до проведення конкурсу на формування Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя – це конституційний орган. Конституцією чітко визначено суб'єктів, які її формують (це стаття 131). Цим суб'єктам може надаватися консультативна допомога, може і має залучатися громадськість. Процедура повинна бути максимально відкритою. Ніхто не виступає проти, однак не можна підмінювати конституційний порядок. Я маю прохання до голови комітету, щоб хоча б ви прокоментували одну із пропозицій, які надають народні депутати. Поясніть, чому порушуєте 131 статтю Конституції і втручаєтесь в діяльність конституційних органів? Дякую. Ставлю на голосування 545 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Вельможний. Не наполягає. Стефанчук. Не наполягає. Власенко. Не наполягає. Наполягає. 74-а. Дякую, пане Голово. Я буду наполягати на всіх своїх правках, включаючи ті, які враховані частково. Я ще раз хочу повернутися до питання реформування судової системи. запропонований законопроект у тій редакції, в якій він пропонується до другого читання, ніякого відношення до реформи судової системи не має. Це не дозволить створити чесне і справедливе правосуддя. На жаль, через рік або через два знову на трибуні Верховної Ради буде стояти черговий голова Комітету правової політики, який буде говорити про чергову судову реформу, про чергові перемоги, а люди так і не отримають нормального, коректного, швидкого доступу до справедливого правосуддя. Я ще раз підкреслю, хочете ви отримати поради іноземців при обранні членів Вищої ради правосуддя - отримайте поради, поради. Неможливо руйнувати конституційну процедуру обрання членів Вищої ради правосуддя, і це не дасть можливості вирівняти і провести реальну судову реформу. Дякую. Ставлю на голосування 138 правку Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Шановні народні депутати, давайте я скажу простими народними словами. Ми забули обіцянку про "бізнес-няні", але отримали бізнес судової гілки влади. Моя правка каже про одне, про те, що якщо вже документи не пройшли на кандидата, є процедура, чому він не допускається: порушення критеріїв, цілі визначені норми. Ну, законом передбачено. А ще ждемо рекомендації Етичної ради. У мене питання: а хто туди входить, Друге: яким же чином вони знають, які вимоги до кандидатів? І чому їхнє рішення рекомендувати не включати в список? я вибачаюсь, це нові "бізнес-няні" замість тих, що пройшли тільки в першому читанні, ті, що чекає бізнес, чи це щось нове? Моя правка виключити Етичну раду. Рішення передбачені… Дякую. Ставлю на голосування правки шановного депутата Мамки. 71 правка врахована частково. Мамка наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатися та голосувати. За-77 Рішення не прийнято. Пропозиція Мамки не підтримана. Наступна правка, Ткаченко. Не наполягає. Мамка, 84 правка. Моя правка каже і викриває ті норми, які уже на даний час заборонені законом. Верховна Рада України заборонила таємні сходки "ворам в законі" і всім іншим. І я ж за це, тільки щоб було відкрито. І моя правка каже про те, що після отримання довідки про результати спеціальної перевірки щодо всіх кандидатів на посаду члена ВРП, комітет, до предмету відання якого належать питання правосуддя, на відкритому… зверніть увагу, комітетом пропонується просто обговорити, так ми зараз по закону будемо обговорювати поза углами. Відкрите засідання, обговорюйте, транслюйте. Давайте відкриту інформацію людям, а не ховайтесь поза углами. І приймайте відповідні рішення. Моя правка про відкриті засідання, і прошу поставити її на повне… 84 правка. Врахована комітетом частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатися та голосувати. За-78 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Залишається, вірніше, враховано частково.

Бакунець. Не наполягає. Шахов. Не наполягає. Клименко. Не наполягає. Костін. Не наполягає. 138 правка, Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, цим законопроектом вирішуються дві небезпечні речі, що Етичній раді надається повноваження формувати або рекомендувати членів Вищої ради правосуддя. А в Етичну раду входять іноземці, які, до речі, не завжди ефективно працюють в українській владі. Ми маємо приклад наглядових рад державних підприємств, жодне з яких, жодне, підкреслюю, не є прибутковим після їхнього заходу. І друге, що ми усуваємо Верховну Раду в особі комітету від прийняття рішення. Через те моя правка стосується, що Секретаріат Вищої ради правосуддя надсилає копії поданих кандидатами документів до Етичної ради для надання висновків щодо доброчесності. Шановні колеги, не усуваємо Верховну Раду від виконання… Ставлю на голосування 138 правку Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. І знову правка Мамки, 98-а. Врахована частково. Шановні народні депутати, по суті, кандидат, який подає документи, а це довідка, спецперевірка і інший висновок, там визначений перелік. Але якщо є обставини, в кожній ситуації вони є індивідуальні, там, де може кандидат подати інші документи, що заборонено у визначеному законом порядку. Моя правка каже, що добавити необхідно і не позбавляти прав всіх кандидатів. І до того основного пакету з приводу висновків, висновків "нянь" судового процесу, чи "судових нянь", додати інші документи, які кандидат може подати. Він може це все пояснювати і надавати вже в письмовому вигляді. Дякую. Ставлю на голосування правку 98. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Прошу визначатись та голосувати. За-75 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Пропозиція автора не підтримана. 106 правка, Мамка. Так само врахована частково. 11:48:05 МАМКА Г.М. У нас проблема по всім законопроектам і по всім законам про те, що відсутність термінів, строків виконання тієї чи іншої процедури. От згадайте, не всі ж процедури у нас проходять через Верховну Раду, на жаль, з першого разу. Хтось дослухається опозиції - потім отримує меншу кількість звернень від Конституційного Суду. Хтось не дослухається - отримує неконституційні рішення суду. Моя правка каже про те, що, якщо Верховна Рада не брала жодного кандидата, то не потрібно розтягувати цей процес, а дати, по суті маючи правові механізми, п'ять діб. П'ять днів для того, щоб все-таки оголосити повторний конкурс, пройти ті всі вимоги, механізми, процедури і внести заново тих кандидатів, які будуть розглядатися в залі. Процедура дуже проста, п'ять днів… Ставлю на голосування 106 правку. Врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято, правка не врахована. Юрчишин, не наполягає. Власенко. Теж не… Наполягає? 142 правка. 11:49:45 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане Голово. Я ще раз підкреслюю, я наполягаю на всіх своїх правках, в тому числі і тих, які були враховані частково. Ви знаєте, насправді ідеологія цього законопроекту дуже проста. Якщо пам'ятаєте, нам декілька років назад розповідали, що всіх треба вигнати і набрати всіх нових. Ну, понабирали половину парламенту нових – і що далі? Тепер, коли зрозуміли, що історія з "новими обличчями" є фейком, нам пропонують абсолютно інший фейк, нам тепер говорять: нас всіх врятують іноземці. Я хочу нагадати, що іноземці в нас обирали директора НАБУ, який визнаний корупціонером і до діяльності якого є величезна кількість питань; іноземці нам обирали керівника САП, до діяльності якого була величезна кількість питань; у нас іноземець працював керівником Укрзалізниці, а зараз у Польщі перебуває під слідством у хабарництві і корупції; у нас в Нафтогазі сидять іноземці, але тарифи не зменшуються, а лише зростають, а керівництво "Нафтогазу" виписує собі багатомільйонні премії в гривнях. Ставлю на голосування 198 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, 143 правка стосується, як Етична рада подає рекомендації кандидатів на обрання з'їздами: з'їздами суддів, адвокатів, з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ. А ми пропонуємо, щоби ці рекомендації носили рекомендаційний характер, характеристики, які подає Етична рада правосуддя. А комітет пропонує, що Етична рада подає цим з'їздам конкретні списки кандидатів, які вже рекомендовані для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя. Ми вважаємо, що це неправильно, і таким чином порушується 131 стаття Конституції. ми вважаємо, що ця правка потребує підтримки. Прошу її проголосувати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 143 правку. Прошу визначатися та голосувати. За-74 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 144, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Я в першу чергу звертаюсь до голови комітету. Андрій Євгенович, от поясніть, будь ласка, і нам, і громадянам України, чому от ви намагаєтесь проводити всі законопроекти з порушенням Регламенту, ті законопроекти, які порушують Конституцію? Сто сімнадцята стаття Регламенту зазначає про те, що таблиця повинна бути надана депутатам за 10 днів. Ви вчора проводили засідання комітету, на яке не запросили народних депутатів - суб'єктів законодавчої ініціативи. Ви не провели фахову дискусію, ви не дали можливість аргументувати, пояснити. І на сьогоднішній день, от зараз під час пленарного засідання відбувається те ж саме, немає дискусії, немає аргументацій, є порушення Регламенту при прийнятті цього законопроекту. А мою поправку прошу підтримати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 144 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Юрчишин. Не наполягає. Тарасенко. Не наполягає. Мамка. 148 правка. Хочу звернути увагу про те, що дискусія в залі йде про обов'язкове врахування рішення Етичної ради. Ну дивіться, якщо є обов'язковість по законопроекту, то всі ж погоджуються, що повинна бути відповідальність. Відповідальності немає. Якщо обов'язковість виконання, хтось не виконав, то для чого така обов'язковість? Моя правка каже про одне: якщо ми, комусь незрозуміло буде або рішення отримати Етичної ради, то воно повинно мати тільки рекомендаційний характер, коли немає відповідальності за невиконання рішення. Доки не буде відповідальності, можна по закону говорити обов'язковість, але рекомендаційний характер - це буде вірно і по логіці, і по закону, та і по моралі, по відношенню до членів ВРП. Ставлю на голосування правку 148 Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 11:55:39 За-65 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Ясько. Не наполягає. Радіна. Не наполягає. Пузійчук,

Якщо ви не маєте бажання пояснювати громадянам України, не маєте бажання і намірів пояснити нам, вашим колегам, то поясніть, будь ласка, зараз публічно вашу позицію нашим іноземним партнерам. Ви свідомі того, що цей законопроект порушує Конституцію? Чи ви свідомі того, що після відновлення роботи Конституційного Суду буде існувати велика ймовірність визнання цього законопроекту неконституційним? Поясніть суддям, що буде з ними, поясніть громадянам, що буде з тими рішеннями, чи будуть вони правомірні? Поясніть от вашу позицію такого правового нігілізму і ваших дій. Дякую. Ставлю на голосування 152 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. 11:57:14 За-67 Рішення не прийнято. 155 правка, Власенко. Дякую, шановний пане Голово. Замість серйозної кропіткої і щоденної роботи по реформуванню судової системи нам пропонують чергові "відосики" на кшталт того, що ми призначимо іноземців у неконституційний спосіб, які будуть нам формувати Вищу раду правосуддя, і все у нас зміниться. На жаль, нічого не зміниться. Я ще раз підкреслюю, це не є реформою правосуддя, це не є реформою судової системи, це не є реформою Вищої ради правосуддя. Це, на жаль, є величезною профанацією. І я погоджуюсь з тими колегами, які говорять про те, що ця неконституційна профанація здійснюється в той період, коли Президент свідомо і штучно заблокував роботу Конституційного Суду з одного боку, не дозволити Конституційному Суду визнати неконституційним Закон про ринок землі, що є очевидним; а також щоб визнати неконституційним оцей весь мотлох законодавчий, який зараз нам пропонують прийняти. Прошу підтримати поправку 155, а законопроект не підтримувати. Дякую. Ставлю на голосування 155 правку Власенка. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати.

Цим законопроектом допускаються дві неприпустимі речі. Перше: вводиться надповноваження Етичної ради, яка практично формує повний склад Вищої ради правосуддя, усувається від конституційних обов'язків Верховна Рада України, а також звужуються повноваження суддівських та інших органів самоврядування, таких як з'їзд адвокатів, з'їзд суддів, а також представників юридичних вищих навчальних закладів і наукових установ. І наступне, що небезпечно, що принижується і понижується роль члена Вищої ради правосуддя, а заміняється неконституційним введенням інспекторів, які практично будуть підміняти роботу члена Вищої ради правосуддя. Прошу мою правку поставити на голосування. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 156 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. 12:00:11 За-54 Рішення не прийнято.

МАМКА Г.М. Я ж на місці, Дмитре, я ж не можу підвести в такому дуже важливому, суттєвому питанні. Шановні народні депутати, я все-таки для себе і по законопроекту, і для себе особисто не розібрався, так а рішення Етичної ради, воно рекомендовано буде чи є обов'язковим? А то у нас в одних статтях обов'язкові, а в других – рекомендовано. Хочу все-таки зазначити про те, що якщо процедура недопуску того, іншого кандидата чи невключення в списки, чи підстави, на підставі яких кандидат припиняє свою участь в проведенні конкурсу, визначені процедурно і законом, то рішення Етичної ради, воно не повинно бути обов'язковим і впливати на цей процес. Якщо хтось хоче почути рекомендації, він їх почує, але в рекомендованому, а не в загальному обов'язковому порядку щодо його виконання. Моя правка дуже проста: про те, що рішення Етичної групи повинно бути тільки рекомендованим. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування правку 162 Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-43 Рішення не прийнято. Наступна правка 165 Мамки. Хочу звернути увагу народних депутатів, які все-таки достоменно за добу вивчили таблицю, яка появилася у нас від комітету в порушення Регламенту, і зазначити такі речі, про те, що... і пригадати про те, що раніше Верховна Рада розміщала всі публікації, свої рішення, ключові рішення в "Голосі України", в "Урядовому кварталі"… На даний час одне видання закрили. Можна сміятися, але в "Кварталі" ми знаходимось, на жаль, а не в законі. Одне видання закрили рішенням Верховної Ради, а на даний час тільки розміщаємо в електронних ресурсах на сайті Офісу Президента, Верховної Ради, а про "Голос України" також починаємо забувати. Моя правка каже про те, що рішення дані повинні друкуватися в "Голосі України". ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 165 правку Мамки. Вона врахована частково. Мамка наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-53 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. Наступна правка, Пузанов. Не наполягає. Пузійчук, 174-а. Не наполягає?

Що пропонують автори законопроекту. Вони пропонують нам, щоб ця так звана Етична комісія, відбираючи, замість конституційних органів, кандидатів до членів ВРП, вона має презентувати конституційному органу список із кандидатів вдвічі більший, ніж треба нам кандидатів у члени ВРП. Це прямо протирічить пункту 45 висновку Венеційської комісії, як і весь закон в цілому. Але насправді я погоджуюсь, що це більше технічне питання, коли нехтують нормами рекомендацій Венеційської комісії. Бо коли нам треба захищатись, ми говоримо, що Венеційська – це "священна корова", не можна навіть коми там, букви міняти. А коли нам дуже треба, ми заплющуємо очі на висновки Венеційської комісії і пропихуємо щось зовсім вже неконституційне. Прошу підтримати правку 186, а закон в цілому не підтримувати. Дякую.

За-54 Рішення не прийнято. 187 правка. Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Цього законопроекту або повноцінної судової реформи чекає все українське суспільство, а також наші міжнародні партнери і інвестори, бо саме це є насправді проблемою, яка гальмує розвиток української держави. Правкою 187 ми пропонуємо передбачити, що Етична рада надає конкурсній комісії, утвореній Президентом, виключно висновок щодо відповідності кожного кандидата критеріям професійної етики та доброчесності, який має рекомендаційний характер. На жаль, комітет наділяє Етичну раду повноваженнями надавати список рекомендованих кандидатур на посади членів Вищої ради правосуддя. Водночас звертаємо увагу, що наділення Президента повноваженнями затверджувати Положення про проведення конкурсу з добору кандидатів на посаду члена ВРП, свідчить про порушення статті... Ставлю на голосування 212-у. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати.

198-а, пане Голово. Насправді, як працюють так звані етичні ради або громадські ради, ми бачили в минулій каденції Вищої Це абсолютно непрофесійна робота, вона так само політизована, вона так само індивідуалізована, я би сказав. Але в мене юридичне питання. Скажіть, будь ласка, Етична рада приймає рішення, обов'язкові для конституційних органів. А де можна оскаржити рішення Етичної ради? І в якій якості Етична рада буде відповідачем у таких спорах? Це не юридична особа, це особа, яка в принципі має допоміжний характер, яка складається із із представників іноземних організацій. Тобто взагалі яка процедура оскарження рішень цього органу? Куди оскаржувати? Знову у Верховний Суд? Так давайте всі суди ліквідуємо, будемо все оскаржувати у Верховний Суд. Дякую. Ставлю на голосування 187-у. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-58 Рішення не прийнято. Наступна правка 200. Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, шановний доповідачу, команда "Батьківщини" за реальну суддівську реформу. Ми за те, щоб діяла сила закону, а не закон сили чи влади. Підтвердженням цього є офіційний висновок Апарату Верховної Ради, Головного юридичного управління, повторюю, на 19 сторінках. І наша позиція фракції "Батьківщини" співпадає з позицією юридичного управління, яке не належить ні до опозиції, а справді слугує законам і Конституції. І висновок єдиний узагальнюючий: законопроект потребує доопрацювання та внесення на повторне друге читання. Прошу дослухатись до фахових юристів. Прошу правку поставити на голосування. Дякую. Ставлю на голосування правку номер 200 Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-56 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 203 правка. Мамка. Шановні народні депутати, дуже болісно бачити ту роботу, яка по суті не проходить в більш юридичну площину. же ж вислів: "Музика народна, слова також мої". От приблизно з цієї опери ми реформуємо і брешемо тим міжнародним партнерам, які дають гроші Україні. Міжнародні партнери забули сказати про те, що вони хочуть від нас побачити реальну суддівську реформу чи просто побачити "смотрящих" у вигляді Етичної ради за судової гілки влади? По цій правці, що висновок ГНЕУ – це 19 аркушів, це ганьба, конкретні висновки. Але ж є рішення Конституційного Суду України. Рішення Конституційного Суду від 11.03.2020 року каже про те, що Конституційний Суд України зазначає, що орган, установа, утворені при Конституційному Суді, органі, закон… Ставлю на голосування 203 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка, Власенко, 204-а. 12:43:56 ВЛАСЕНКО С.В. Давайте трошки поговоримо про критерії, за якими оця Етична рада буде обирати кандидатів до Вищої ради правосуддя. що нам пропонують в законопроекті. Кандидат на посаду члена Вищої ради правосуддя вважається таким, що відповідає критеріям доброчесності та професійної етики, якщо є незалежним, чесним, неупередженим, непідкупним, сумлінним, дотримується етичних норм та демонструє – увага! - бездоганну поведінку в професійній діяльності та особистому житті, а також стосовно якого немає сумнівів щодо законності джерел походження майна. Хлопці, під ці критерії не потрапляє ніхто, жодна людина не потрапить під ці критерії. А це означає, що ці критерії – фікція, для того щоб Етична рада з абсолютно індивідуальних міркувань могла обирати тих, кого треба, до складу Вищої ради правосуддя в неконституційний спосіб. Ставлю на голосування 204 правку Власенка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка 206-а, Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, звичайно, в той період, коли паралізована робота Конституційного Суду, можна ухвалювати, виявляється, монобільшістю та ще деякими фракціями законопроекти, які стануть законами з порушеннями більше шести статей Конституції України. Це юридичний нонсенс. Однозначно в будь-якій ситуації Конституційний Суд запрацює, і тоді цей законопроект, якщо він стане законом, буде визнаний неконституційним. Моя правка стосується, що ми пропонуємо виключити положення, згідно з яким конкурсна комісія не проводить співбесіду для визначення професійної компетентності у разі невключення кандидата до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою. Етичною радою. А комітет пропонує, що конкурсна комісія проводить співбесіду саме з тими і тільки з тими кандидатами… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 206 правку Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати.

За-62 Рішення не прийнято. Пузійчук, 207 правка. Шановні колеги, функції Етичної ради консультативні, а для чого ви прописуєте надмірні повноваження надати Етичній раді право визначати склад Вищої ради правосуддя? Це суперечить Конституції. Я процитую статтю 131. "Вища рада правосуддя складається з 21 члена, з яких 10 обирає з'їзд суддів України з числа суддів чи суддів у відставці, двох призначає Президент, двох обирає Верховна Рада, двох обирає з'їзд адвокатів, двох обирає Всеукраїнська конференція прокурорів, двох обирає з'їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та наукових наукових установ". Поясніть, чому ви намагаєтесь надати неконституційні повноваження Етичній раді? Дякую. А мою поправку прошу підтримати. Ставлю на голосування 264 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Наступна правка 210, Мамка. 12:48:24 МАМКА Г.М. Хочу закінчити цитування, зверніть увагу, рішення Конституційного Суду України від 11.03.2020 року, який каже у своєму висновку, про те, що "Прикінцеві, перехідні положення" цього закону, який проводив вже оцінку, що комісія або Етична рада до проекту буде мати такі самі повноваження, наділена повноваженнями щодо контролю за діяльністю членів Вищої ради правосуддя та суддів Верховного Суду. Проте ці повноваження не мають конституційної основи. Якого ви ще рішення після голосування і оскарження в Конституційному Суді будете чекати? Конституційний суд поганий, так я офіційно попереджаю з трибуни Верховної Ради про те, що ми свідомо приймаємо неконституційні рішення. Хто за це буде відповідати? Сьогодні ні, а завтра – да. Прошу правку…

Шановні колеги, шановні громадяни, ще раз, Етична рада повинна виконувати консультативну функцію. Вони не має перебирати на себе повноваження суб'єктів призначення та самостійно формувати Вищу раду правосуддя. Шановні колеги, ви знову прокладаєте дорогу до Конституційного Суду. Суд вчергове вкаже на невідповідність цього законопроекту Конституції, і вкаже це абсолютно правильно. Ви знаєте, дуже багато часу ви витрачаєте на те, щоб виправляти свої помилки, і та статистика прийнятих вами законопроектів, вона не відповідає дійсності, тому що відбувається так, що на один прийнятий вами законопроект потрібно вам потім приймати ще 3-4 законопроекти, щоб виправити ваші помилки. Прошу не підтримувати це законопроект, а підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 319 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, от в перерві мав розмову з громадянами, з виборцями. Задають питання: чому голова комітету не пояснює позицію комітету та свою особисту взагалі ні по одній поправці, на якій наполягають народні депутати? Це немає бажання виступати у голови профільного комітету чи ви його обмежуєте повноваження? І от, шановні колеги, зверніть увагу, ми на сьогоднішній день взагалі не обговорюємо вимоги до складу Етичної ради, тобто немає фахової дискусії. Питання ж в тому, ми повинні розуміти, які будуть вимоги, які їхні повноваження і яка відповідальність. І це говорить за дуже низьку якість цього законопроекту, який не можна підтримувати. Ставлю на голосування 521 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 218 правка, Мамка. Врахована частково. Зверніть увагу, до чого вже докотилися в реформі чи в інших процесах судової гілки влади. От для того, щоб Президент призначив, нам необхідно перелік документів, про що і пише закон. Конкурсна комісія подає на розгляд Президента України список кандидатів, рекомендованих на посаду, разом з довідками про результати спеціальної перевірки, зверніть увагу, висновками Етичної ради, а також документами, поданими кандидатами. Давайте ж казати тоді, які ж документи. А що ж це за висновки? Етична рада не рекомендує, виключає, а то ще й висновок дає зверху. Ну, якщо спеціаліст в Україні дає висновок свій, то він за нього відповідає, включаючи до кримінальної відповідальності. Дякую. Пропозиція Мамки, яка була врахована частково, ставиться на голосування, тому що Мамка наполягає на повному врахуванні. Правильно, да? Прошу визначатися та голосувати. За-66 Не підтримали правку, вона залишилася врахованою частково. Пузійчук, 221-а. Шановні громадяни, от ви знаєте, замість того, щоб використати ефективно цей пленарний тиждень і дійсно вирішити ті питання, які дуже болючі для вас: те, що стосується чергового підвищення тарифів енергоносіїв, заборгованості по заробітних платах в Україні, - ця Верховна Рада, представлена в основному, на превеликий жаль, монобільшістю, приймає законопроекти, які в недалекій перспективі, з великою вірогідністю, будуть визнані неконституційними. Ви знаєте, тут немає роботи на українську державу, це не робота заради вас, виборців, які ви доручили їм представляти ваші інтереси, але це точно не направлена діяльність на представлення ваших інтересів, це на порушення Конституції. І не можна приймати такий… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 221 Пузійчука. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-59 Рішення не прийнято. Мамка, 224-а. Шановні народні депутати, ми знищуємо не тільки судову гілку влади, а і знищуємо ті джерела, ті офіційні друковані джерела, які, по суті, до громадян України розносять і доносять ту інформацію в друкованому стані. От ми знову умови і строки проведення конкурсу на посаду члена ВРП пропонуємо тільки видавати в електронному вигляді на сайті Верховної Ради України, оприлюднювати на офіційному веб-сайті Верховної Ради. Я пропоную правкою, що, "слуги", давайте розширимо. Є друковані видання, вони фінансуються, вони в друкованих виданнях доводяться до людей. Є люди, які постійно виписують ці видання. Давайте друкувати на тих сайтах, там, де передбачено законом, бо так буде вірно. І прошу все-таки сказати, яка ж причина, що не приймається все-таки опублікування… Ставлю на голосування 224 поправку народного депутата Мамки. Вона комітетом відхилена. Прошу визначатись та голосувати.

суть цього законопроекту. Ви цим законопроектом обмежуєте свободу Верховної Ради, вашу свободу як конституційно визначеного суб'єкта формування Вищої ради правосуддя, обирати, призначати членів до вказаного органу. Ви це питання фактично віддаєте на вирішення новоутвореної Етичної ради. Відповідно до приписів частини другої статті 131 Конституції Вища рада правосуддя є конституційним органом, який складається з 21 члена. Прошу підтримати мою поправку. Не обмежуйте себе у можливостях. Ви передаєте, ще раз, свої повноваження незрозумілій новоутвореній Етичній раді. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 227 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

За-83 Рішення не прийнято.

Дякую, шановний пане головуючий. Нам багато в Україні говорять про те, що у нас гарні закони, але які не виконуються. Я ще раз підкреслюю, скажіть, будь ласка, як будь-хто, навіть та ж ваша Етична рада, зможе обрати кандидата в члени Вищої ради правосуддя так, щоб він відповідав наступним критеріям: "кандидат демонструє бездоганну поведінку в професійній діяльності та особистому житті". Хто буде перевіряти чи бездоганно він себе веде в особистому житті? А якщо буде анонімка, які ви узаконили законом про "стукачів", то що, вже не кандидат він? А далі критерії: "а також стосовно якого немає сумнівів щодо законності джерел походження майна". Зверніть увагу, навіть не порушена кримінальна справа, а у когось є сумніви. У когось можуть бути сумніви щодо походження будь-якого майна взагалі у будь-кого. Це абсолютно суб'єктивні критерії, які не відповідають принципу правової визначеності, а відтак верховенства права, як про це неодноразово… Шановні колеги, поправка 234, вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу визначатись та голосувати. За-81 Рішення не прийнято. Правка залишилася в редакції комітету. Наступна поправка

Моя правка каже про те, що в першому читанні, зверніть увагу, Етична рада терміном наділялася діяльності своєї на шість років. Я кажу, слухайте, 6 років - це багато, давайте хоч на 3. Уже буде новий дракон – "бізнес-няня" в судовій гілці влади при виборі кандидатів. Але комітет пішов ще далі, ми прибрали терміни, і Етична рада діє у нас безстроково, є ж у правій колонці. Слухайте, давайте хоч терміни ставити, давайте обмежувати хоч чимось, а то обов'язкове виконання, відповідальності немає і вічний термін. Це що, вічний механізм? Ставлю на голосування 241 поправку. Комітет її врахував частково, автор наполягає на повному врахуванні своєї правки. Тому прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято.

коли дають людям надію, що щось буде нібито працювати, насправді воно, очевидно, працювати не буде, а потім нам будуть говорити, що таке правозастосування. Я уже неодноразово називав критерії, які законом запропоновано для обрання кандидатів до Вищої ради правосуддя. Очевидно, що ці критерії працювати не будуть, очевидно, що вони будуть працювати вибірково, очевидно, що хтось буде визначений, що в нього бездоганне особисте життя, а хтось буде визнаний, що в нього доганне особисте життя. І лише на цій підставі людина буде викреслена із списку кандидатів до Вищої ради правосуддя і вона не зможе нормально оскаржити це рішення. Тобто це все є профанація законодавчого процесу, до судової реформи це не має ніякого відношення. І це точно не принесе людям ані швидкого і якісного, наближеного до них правосуддя, ані чесних, справедливих судових рішень. Прошу поправку підтримати, а за закон не голосувати. Дякую. Ставлю на голосування 244 правку. Комітетом вона врахована частково, автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Наступна правка

Шановні народні депутати, ну, ми вже розібралися з Етичною радою, яка призначається безстроково, яка має зобов'язальну таку свою функцію, що сказали на біле чорне - і необхідно виконувати. Але я хочу зазначити про те, що членами Етичної ради можуть бути особи, як рекомендується комітетом, але забули сказати, громадяни якої держави. Моя правка і каже про те, що давайте внесемо про те, що можуть бути особи - громадяни України, які мають оцю бездоганну ділову репутацію (просто не до кінця розуміємо, що це таке), високі професійні, моральні якості. І також хочу все-таки зазначити, що давайте акцентувати увагу, не відноситися до громадян України, які дійсно мають такі повноваження і критерії, і визначати, що членами Етичної ради повинні бути тільки громадяни… Ставлю на голосування 254 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Ставиться автором на повне врахування. Вона врахована частково, вибачте. Автором – на повне врахування. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати.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

ті, хто відстоює законопроект в цілому, говорили про верховенство права. Насправді Венеційська комісія неодноразово вказувала на дотримання верховенства права і Конституції України. Моя правка за номером 258 допомагає авторам все-таки більше доадаптувати до Конституції України. Ми пропонуємо, що до складу Етичної ради входять 6 осіб, які є громадянами України, визначені Радою суддів України. А в запропонованій редакції комітету не міститься прямої норми, що особи, які пропонуються до складу Етичної ради, повинні бути громадянами України. Ще раз підкреслюю, це порушення Конституції... Ставлю на голосування 258 правку Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. 13:08:23 За-74 За-74 Рішення не прийнято. Наступна правка. Власенко, 263-я, врахована частково. Дякую, пане Голово. Насправді формування цієї Етичної ради, навіть якщо ви її захотіли сформувати в такий спосіб, як ви її формуєте, як консультативний орган, що було б конституційно, але все одно повинен формуватися згідно з висновками Венеційської комісії, яка говорить про те, що в таких органах повинні мати більшість судді, призначені суддями. І це чітка позиція Венеційської комісії, яка прослідковується в багатьох-багатьох-багатьох висновках. ви запровадили абсолютно інший підхід. І я ще раз зазначу, в неконституційний спосіб. По-перше, залишили 3 на 3. А по-друге, у випадку рівності голосів чомусь вирішили, що голос представників міжнародних комерційних організацій, які невідомо чим займаються, має переважати голос громадян України. Я ще раз підкреслю, це ставить українців у другий ряд і робить їх меншовартими. Ви робите українців меншовартими. "Батьківщина"... Ставлю на голосування правку номер 263. Вона врахована частково. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Пропозиція автора про повне врахування не підтримана. Правка залишається врахованою частково. Цимбалюк. 264-а. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Дуже прикро, що сесійна зала не підтримала правку Власенка, бо саме вона говорила про виконання рекомендацій Венеційської комісії, що саме судді судді повинні входити до складу Етичної ради і саме судді формують цей суддівський орган. Моя правка пропонує, щодо складу Етичної ради входять особи, визначені лише Радою суддів України. Комітетом, справді, частково врахована пропозиція Власенка та передбачено, що до складу Етичної ради входить три особи з числа суддів або суддів у відставці, запропоновані Радою суддів України. мою правку поставити на голосування, а в цілому підтримати пропозицію юридичного управління щодо повернення на повторне друге читання закону. Ставлю на голосування 421 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка, Вельможний. Не наполягає.

фактично розписуються в тому, що українська нація меншоварта, що насправді ми самі не в стані керувати власною державною, ми не в стані наводити порядок, у нас немає чесних, порядних людей, у нас немає нікого, тому що нам пропонують, щоб ці функції виконували люди, призначені іноземними організаціями. Я ще раз зазначу, що це неприпустимо з державницької точки зору, з одного боку. А з другого боку, я звернув увагу ще на такий факт. судову систему активно почали реформувати з 2010 року. І чим більше "реформують" (в лапках) судову систему весь цей період, тим гірше вона працює. Тому, на жаль, я змушений констатувати, що цей закон не дасть людям швидкого, чесного, справедливого правосуддя. Це буде черговий перехідний законопроект, який простим людям нічого не принесе, а політикам і іноземцям дозволить контролювати судову систему. Дякую. 269 поправка. Комітетом врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Тому прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Правка залишається в редакції комітету. 271 поправка, Цимбалюк, будь ласка. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, тоді, мабуть, слід вносити зміну в Конституцію, де буде передбачено, що Вищу раду правосуддя формують особи з числа міжнародних партнерів, тобто особи без громадянства України, наші консультанти, ті, які допомагають державі проводити реформи. Моя правка стосується щодо виключення положення, яким передбачено, що до складу Етичної ради входять три особи, визначені міжнародними організаціями. Шановні колеги, я не вірю, що серед 40-мільйонної нації, що з багатотисячного корпусу суддів України немає чесних, добросовісних людей, які здатні сьогодні обирати якісну Вищу раду правосуддя. Давайте почнемо поважати своїх громадян України.

За-74 Рішення не прийнято. Наступна поправка 273-я. Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий, Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Вчергове звертаюся до голови комітету. Андрій Євгенович, поясніть от вашу позицію, і, можливо, позицію комітету, чому ви не вважаєте за доцільне формувати Етичну раду з громадян України? Чому ви вважаєте, що громадяни України не мають відповідного досвіду? Чому вони, на вашу думку, є нефаховими? Чому ви так принижуєте громадян - ваших виборців? От дайте пояснення, тому що це дійсно питання , на яке хочуть всі отримати відповідь. І наступне питання. Якщо ви вважаєте, що є іноземні громадяни, і вони дійсно фахові, то чому ці громадяни не приймуть українське громадянство, чому іноземці не приймуть українське громадянство, якщо вони мають бажання працювати на благо України? Дякую. Ставлю на голосування 283 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-72 Рішення не прийнято. Наступна поправка 283-я, Мамка Шановні народні депутати, от нам комітет пропонує законопроект, яким рекомендує: до складу Етичної ради входять три особи з числа суддів, одна особа, запропонована Радою прокурорів України. Давайте ж допишем, що Рада прокурорів України, вона визначена яким хоч законом. Тому що, на жаль, в Україні є, чи на щастя, громадська організація "Рада прокурорів України". Також є те, що пропонує комітет, громадська організація "Рада адвокатів України". Ну давайте тоді вже включати: або ці органи визначаються законом, ну, ніяк не громадськими організаціями. Сумісність і невизначеність трактувань в законі буде породжувати блокування тієї чи іншої ініціативи. Я все-таки хочу зазначити, що давайте дозначимо: три особи, визначені з'їздом представників юридичних вищих навчальних… Ставлю на голосування 283 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна, 290-а. Пузійчук, будь ласка.

почуйте представників опозиції, почуйте здоровий глузд! Не намагайтеся зараз протягнути через Верховну Раду законопроекти, які в недалекій перспективі, після того, як запрацює Конституційний Суд, будуть визнані неконституційними. Шановні колеги, ви обмежуєте повноваження Верховної Ради, ви на сьогоднішній день надаєте необмежені повноваження, не консультативні, а реальні повноваження Етичній раді, для того, щоб формувати Вищу раду правосуддя. Поясніть, чим ви вмотивовані? Чому ви порушуєте Конституцію, чому порушуєте Регламент і намагаєтесь так протягнути цей законопроект? Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 290 поправку, народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

Шановні депутати, своєю правкою по, суті, я підтримую логіку самих змін правками до законопроекту. Чому? Тому що моя позиція дуже проста: якщо є повноваження і терміни виконання, тоді це працює. Якщо є повноваження, не визначені і немає термінів, це працювати не буде. Моя правка каже про те, що голова Вищої ради правосуддя звертається до суб'єктів формування Етичної ради щодо надання кандидатур до її складу не пізніше визначеного терміну, а також з дня отримання переліку міжнародних організацій (те, що пропонується в законопроекті). А якщо міжнародна організація не дасть кандидатів? Ми ж на прикладі побачили: Державне бюро розслідування – керівника до цього часу немає, тому що міжнародні партнери не мають фахівців. Хто за це відповідає? Більше року немає керівника – відповідальності немає. І ми знову йдемо в ті Ставлю на голосування 310 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-71 Рішення не прийнято. Наступна поправка 13:21:03 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, я вношу пропозицію, яка здивує вас своєю новизною. Я пропоную повернути цей законопроект на повторне друге читання. В комітеті запросити представників з'їзду суддів, адвокатури, Академії наук, представників експертної ради і Головного юридичного управління і провести дискусію стосовно тих пропозицій, які не врахував комітет до другого читання. Думку справді людей, фахових юристів, які свідоме життя віддали служінню народу, і нині є у відставці судді, для того щоби законопроект, ухвалений в другому читанні і в цілому, справді розблокував і ефективно працював на укріплення суддівської гілки влади, а не виконувати забаганки. Складається враження, що законопроект вже давно… 319 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Моя пропозиція до правки дуже проста: унормувати законом, точно так, як ми унормовуємо по іншим, дуже цікавим ініціативам щодо суб'єктів формування, які подає до Етичної ради список, ради... кандидатів до складу Етичної ради разом з наступними документами, і цей перелік визначений: заяву на обробку персональних даних, автобіографію, заяву про відсутність заборгованості - те, що визначено і передбачено законом. Комітет, на жаль, не підтримав. І тепер я розумію, чому Верховна Рада нашого скликання трохи не до кінця розуміє в законодавстві. Тому що нам дійсно не вистачало при виборчій кампанії етичної ради Верховної Ради України. Тоді б дійсно ми пройшли більш якісний відбір і більше б приймали законодавства на користь громадян України. А правку... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 319 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 320 правка, Цимбалюк, 13:24:07 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні колеги, 320 правка пропонує все-таки затвердити визначити суб'єктом формування Етичної ради тільки Раду суддів України. Це технічна норма, але комітет пропонує, що списки кандидатів до складу Етичної ради, подані декількома суб'єктами формування, оприлюднюються на офіційному сайті Вищої ради правосуддя та офіційному веб-порталі судової влади. Прошу підтримати мою правку. Дякую.

За-73 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Наступна правка 323, Мамка. Враховано частково. Шановний Голово Верховної Ради, можна прохання? Можна замість правки все-таки дозволити доповідачу пояснити позицію комітету? І пояснити, чому ж ми в електронних порталах Верховної Ради друкуємо, а в офіційному виданні "Голосу України", в друкованому вигляді ми не друкуємо. Чому так відбувається? Чи ми хочемо також довести до банкрутства офіційне видання і також проголосувати добросовісно - і ще й цю газету закрити? Будь ласка, прошу пояснити позицію громадянам України, народним депутатам України і редакції і редакції газети, і підписникам, які її виписують, що ж ви порушуєте їх права, ее прямо, але косвенно ви їх права порушуєте. Дякую вам велике. ГОЛОВУЮЧИЙ. Хіба Мамці можна відмовити? Позиція комітету, будь ласка. Позиція комітету дуже проста: передбачити єдине джерело інформування щодо початку перебігу конкурсу для того, щоб уникнути ситуації, коли на веб-порталі та в газеті це може бути опубліковано в різні дні. Тобто це дуже просто. Всі мають доступ до веб-порталу, до офіційного сайту Верховної Ради України, і жодної критики щодо цього питання ще не було.Давайте будемо йти шляхом все ж таки доступу громадян до офіційних електронних джерел органів влади. Григорій Миколайович, може, таке гарне пояснення, не будемо ставити вашу поправку? Чи ставимо? Безперечно, ставимо. Григорій Миколайович, ми не можемо вам відмовити. Тому 323 поправка народного депутата Мамки, вона врахована частково. Обґрунтування, чому це було враховано частково, ви почули. Водночас народний депутат, користуючись своїм конституційним правом, вимагає повного врахування. Тому прошу визначатись та голосувати.

Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, щойно телефонували представники суддівського корпусу зі Львівщини і питають: для чого ухвалюють законопроекти, де не будуть згідно Конституції мати право на формування саме суддівської гілки влади, і вищої… вірніше, Етичної ради громадяни України? Я пропоную підтримати цю правку, яка говорить про те, що від усіх суб'єктів формування Етичної ради не пізніше 5 робочих днів після закінчення строку на подання списків. Будь ласка, це не технічна норма, це норма, яка дасть можливість забезпечити правову діяльність у руслі законодавства України і відповідатиме Конституції нашої держави. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 325 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-71 Рішення не прийнято. Наступна поправка 336, Вельможний.

По-перше, не можна в конституційну процедуру впихувати будь-які додаткові органи, які приймають вирішальне рішення на будь-якій стадії розгляду. Навіть якщо б вона складалася лише з українських суддів, все одно це неконституційно. А, по-друге, це те, що насправді воно складається не лише з українських громадян, а і з представників іноземних організацій, які мають право вирішального голосу. І навіть при рівності голосів їх голос є важливішим. Але нам пропонують, щоб ця Етична рада була постійно діючим органом. Ну, зокрема, в законопроекті пропонують написати: строк повноважень членів Етичної ради становить шість років без права бути призначеним повторно. Тобто закладається можливість призначення повторно члена Етичної ради. Натомість я пропоную написати, що Етична рада діє як тимчасовий орган, строк діяльності якого може буде продовжений виключно законом. Це інша абсолютно…

За-70 Рішення не прийнято. Наступна поправка, 350-а, Кабаченко. Не наполягає. Далі. 354-а, Мамка Григорій Миколайович. Будь ласка, Григорій Миколайович. Шановні народні депутати, ну, давайте обмежувати термін, строк повноважень члена Етичної ради. Ну чому там шість років, те, що пропонується? Там терміни безстрокові робимо, а тут шість років вводим.

в реформах. Ну, реформа - зміни. Що міняємо? Що на краще? Тільки скасовуємо все. Але хочу зазначити по поводу першого виступу доповідача, я сидів і уявляв собі, як процес діджиталізації, з таким просто шаленим покриттям інтернету, буде доходити до сіл, до глубинок України. А підписники "Голосу України", може, з ними порахуватися? Ставлю на голосування 354 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка… зараз-зараз, я подивлюся, 357-а. Мамка, будь ласка. Вона врахована частково, Григорій Миколайович. Дивіться, можна враховувати і частково, але все-таки більше би раціонально підходити. Чому більше раціонально? Ми скільки вже законодавства про боротьбу з корупціонерами чи з корупцією поприймали, я до цього часу не розберусь. Ми в Україні уже забули, з чим ми боремося: з корупцією як з явищем чи з корупціонерами? Я прошу доповнити статтю, а саме: набрання законної сили рішенням суду про визнання учасника, його активів чи активів, набутих його за дорученням іншими особами, або в інших, передбачених статтею 290 Цивільного необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави. Якщо ми придумали таку відповідальність, спеціальну процедуру ввели, на даний час розглядається в Конституційному Суді, давайте ставити обмеження. Ставлю на голосування 357 поправку народного депутата Мамки. Комітет її в врахував частково, однак шановний народний депутат вимагає на повному врахуванні. Тому прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка залишається в редакції комітету.

Шановний голово комітету, послухайте мене уважно і поясніть. Руслан Олексійович, і до вас звертаюся. Моя поправка про що говорить, що виявлення факту подання неправдивої інформації для підтвердження відповідності кандидата вимогам частини другої цієї статті є підставою для дострокового припинення повноважень члена Етичної ради. Чому ви відхилили мою поправку, ви можете пояснити? Тобто, виявляється, якщо кандидат вносить завідомо неправдиву інформацію, іншими словами, брехню, кандидат в члени Етичної ради, він за це не понесе ніякої відповідальності! І даже не будуть припинені його повноваження. Але фактично у нас же сьогодні існує 367 стаття, якщо я не помиляюсь, Кримінального кодексу - це внесення завідомо неправдивих даних до офіційних документів. Так чому так?

в рамках кримінального процесу і буде вирок суду, то саме і це є підставою для припинення повноважень члена Етичної ради. Те, що ви запропонували, комітетом обговорювалось. Комітет визнав, що це формулювання не є правовим… не є визначеним з правової точки зору і може створити ризики для тиску на членів Етичної ради. Тому, якщо ви самі говорите про притягнення до кримінальної відповідальності за подання неправдивої інформації, то діє інший випадок припинення членства відповідної людини, відповідної особи в складі Етичної ради, а саме вирок суду проти нього. Дякую. Ставлю на голосування 369 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Наступна поправка, 379-а. Мамка Григорій Миколайович. Врахована частково. Моя правка говорить про те, що все-таки я підтримую свою логіку змін правками до закону про те, що повноваження або дострокове припинення повноважень повинні мати терміни. Немає термінів – немає порядку, бардак, не реформа, не новий орган! Я хочу обмежити термін, що голова повинен у разі виявлення тих чи інших підстав для дострокового припинення члена, він подає на протязі 14 днів свої пропозиції. Чому 14? Тому що дві неділі, на мою думку, достатньо буде людині чи особі, яка наділена повноваженнями, визначитися з підставами, з кандидатом, провести консультації, тим паче визначитися, з Радою прокурорів буде проводити чи з Громадською радою прокурорів України буде проводити, і все інше. На мою думку, все-таки необхідно обмежувати в часі. За-63 Рішення не прийнято. І поправка залишається в редакції комітету. Наступна поправка, 382. Цимбалюк. Перепрошую, 380-а. Григорій Миколайович. Я теж яскравий підписник "Голосу України", тому маю право на якусь хибу.

тільки на одному веб-ресурсі. І хочу внести про те, що давайте ж відкривати конкурс, як він повинен бути. І відкривати в процесі діджиталізації більші можливості. А саме: на офіційному веб-сайті веб-сайті Вищої ради правосуддя та офіційному веб-порталі судової влади України. Вони є. Давайте загружати, давайте відкривати. Давайте з таємних груп в телеграмі, в чаті у монобільшості переходити відкрито до людей. Це ж… Веде Ставлю на голосування 380 правку. Комітетом врахована частково. Мамка наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію Мамки. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Пропозиція не підтримана. Правка залишається врахованою частково. Наступна правка 382. Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Історія нас вчить, що нічого не вчить. Шановні колеги, проаналізуйте ефективність діяльності наглядових рад, до яких входять іноземні громадяни. Нафтогаз - банкрот. Що у нас ще далі пішло? Укрзалізниця - банкрот, Укрпошта, Укренерго та інші. Що ви пропонуєте, щоб до Етичної ради ходили іноземці, і навіть 382 правкою ми пропонуємо, щоб вони не мали право голосувати дистанційно. Але комітет цю правку не врахував. І сьогодні, хто входитиме з іноземців до Етичної ради, будуть мати право дистанційно голосувати з своєї держави, навіть сюди не появляючись. Хіба це справедливо,

Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Власенко, 391-а. Врахована редакційно. 13:42:30 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, пане Голово. Ви знаєте, я готовий трошки повангувати і зазначити, що буде далі, після того, як цей закон, не дай боже, буде прийнятий. Нам потім будуть показувати "відосики", як Етична рада відбирає кандидатів. Нам покажуть, що вони там відсіяли одного, двох, трьох одіозних суддів. Вони потім протягнуть туди всіх, кого треба, попризначають всіх, кого треба. Єдине, чого не буде, це не буде створено реальної, незалежної, об'єктивної судової системи, яка не буде перебувати під впливами іноземців або під впливами діючої влади. І українські громадяни не зможуть відчути переваги такої судової системи. І рівно через через півтора, два, два з половиною роки так само новий голова комітету буде стояти на трибуні, буде доповідати новий закон про чергове перезавантаження всього і вся. Але тоді вже не будуть пропонувати ні нових облич, ні іноземців, будуть пропонувати щось інше, замість того щоб займатися реальною реформою судової системи. Дякую. Ставлю на голосування 391 правку. Комітетом не підтримана, вірніше, врахована редакційно. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатися та голосувати. За-66 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка…

Ні, врахована повністю. 393-я повністю врахована.

Шановні колеги, моя правка стосується дуже конкретної норми. Ми пропонуємо, що Етична рада сама розробляє проект регламенту роботи, який затверджує Вища рада правосуддя. На жаль, комітет запропонував, що Етична рада самостійно, без будь-якого погодження затверджує регламент своєї роботи, в тому числі тими членами Етичної ради - представниками міжнародних структур, які з-за кордону будуть дистанційно брати участь і ухвалювати рішення, тобто голосувати. Ми вважаємо, що це неправильно. І прошу правку 415-у поставити на голосування. Дякую.

Шановні колеги, цією правкою ми з Юлією Тимошенко пропонували виключити положення, яким до повноважень Етичної ради віднесено визначення методики встановлення відповідності кандидата на посаду члена Вищої Ради правосуддя критерієм професійної етики та доброчесності. А комітет пропонує віднести до повноважень Етичної ради розробку, затвердження методології оцінювання відповідальності кандидата на зайняття посади члена Вищої ради правосуддя критерієм професійної етики та доброчесності. Вважаємо, що основні положення повинні визначати на рівні закону, а методику оцінювання віднести до повноважень Вищої ради правосуддя. І позиція наша не змінилася, ми просимо повернути на повторне друге читання законопроект, ні в якому разі в такій редакції він не може бути ухвалений. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 418 правка, Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

За-73 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка, Цимбалюк, 421-а. 13:47:42 ЦИМБАЛЮК М.М. Дякую, пане Голово. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Цією правкою ми пропонуємо виключити положення, яке передбачає можливість Етичної ради аналізувати інформацію щодо кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, отриманої з будь-яких джерел. Що ухвалює комітет. Що Етична рада збирає, перевіряє і аналізує інформацію про кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, в тому числі і конфіденційну інформацію з персональними даними, отриману від органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інформацію, отриману від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел. Шановні колеги, стаття 8 Конституції, недотриманий принцип правової визначеності. І давайте говорити те, що сьогодні колеги вже наголошували, інформація з відкритих джерел буває різною, Ставлю на голосування 421 правку. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 430 правка, Власенко. Я погоджуюсь з колегами, які говорять про те, що не може бути обов'язкових рекомендацій: це або рекомендації, або обов'язкове рішення. Я розумію, що ідеологія законопроекту, що ці рішення є обов'язковими, бо далі по тексту інші юридичні терміни використовуються. Але отаке нехтування законодавчої техніки створює можливість подвійного або потрійного тлумачення. Але сам факт того, що орган, який повинен носити,… діяльність якого повинна носити рекомендаційний характер, дає якісь обов'язкові списки, когось може виключати замість тих органів, які за Конституцією повинні це робити, це пряме і глибоке нехтування взагалі базовими принципами юриспруденції і законотворчості, це просто наплювательське відношення до української Конституції. Я розумію, що День Конституції пройшов і вже всім начхати… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 430 правку. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати.

Цією правкою ми пропонуємо зняти обмеження повноважень суб'єкта обирати призначати членів до Вищої ради правосуддя, тому що це порушує статтю 131 Конституції України. Проте комітет пропонує наділити Етичну раду повноваженнями щодо призначення членів ВРП у список рекомендованих кандидатур на посаду, та в разі невключення особи до такого списку такий кандидат припиняє участь у конкурсі. Ми пропонуємо виключити повноваження Етичної ради складати та надсилати список кандидатів, рекомендованих для обрання (призначення) на посаду члена Вищої ради правосуддя. Тоді взагалі давайте, щоби Етична рада чітко назвала кандидатури і вона їх затвердила. Не робімо парадокс, Верховна Рада взагалі усувається від конституційних своїх прав. Дякую. Ставлю на голосування 432 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 433. Народний депутат Пузійчук, будь ласка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Звертаюсь до голови комітету. Андрій Євгенович, попереднє наше обговорення стосувалося внесення завідомо неправдивих даних. Ким? Кандидатом до Етичної ради, ще раз, до Етичної ради. Якщо людина вносить завідомо неправдиві дані, чи може вона бути членом Етичної ради? Наскільки він правильно поступає? І, можливо, крім його добровільної заяви, повинно бути ще дострокове припинення повноважень? А те, що я зазначав і ви доповідали, кримінальна відповідальність не повинна позбавляти його того, що він повинен бути позбавлений повноважень члена Етичної ради. Те, що стосується моєї поправки, ви вдумайтесь, ви прописуєте, що етична рада буде рекомендувати і це фактично зобов'язання до Вищої ради правосуддя... ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 433 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатися та голосувати.

За-64 Рішення не прийнято. Наступна поправка 437, народний депутат Власенко. Будь ласка, Сергій Володимирович. 13:53:49 ВЛАСЕНКО С.В. Дякую, шановний пане головуючий. Насправді цей закон не для людей, не про людей, це закон навіть не про судову систему, це закон про контроль над судовою системою. Дві групи впливу хочуть розподілити свій контроль. Перша – це представники іноземних організацій. І друга – це діюча влада. Представники міжнародних організацій будуть здійснювати цей контроль через Етичну раду, а діюча влада буде здійснювати контроль над судовою гілкою влади через дисциплінарних інспекторів. Але ні одне, ні... Люди будуть на це все дивитися, а, можливо, із цього можна зліпити гарний телевізійний продукт і телевізійне шоу, але чого люди точно не отримають, це чесного, справедливого правосуддя, близького до людей, зрозумілого для людей і здійснюваного для людей. Ми отримаємо певну конкуренцію цих двох суб'єктів, про яких я сказав, а людям до цього байдуже. Не буде завдяки цьому закону чесного і справедливого суду. Дякую. Ставлю на голосування 437 поправку. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати.

досвід яких європейських держав вивчали автори і розробники цього законопроекту? Чи можна назвати хоча би одну європейську державу, коли схожа інституція, як Етична рада, формується в тому числі з іноземців, які мають вирішальний голос при голосуванні? Ми цінуємо досвід європейських, американських партнерів в допомозі проведення реформ в Україні: технічна, наукова та інша допомога - це дуже похвально. Але не можуть саме вони визначати, хто буде здійснювати правосуддя від імені держави Україна. І ми вважаємо, що такий інститут, як дисциплінарних інспекторів, взагалі нівелює членів Вищої… Веде засідання 438 правка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-68 Рішення не прийнято. Наступна правка 439, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Андрій Євгенович, от поясніть, будь ласка, чому дорадчий орган, який повинен фактично надавати консультації, допомагати – це можуть бути громадяни України, це можуть бути будь-які громадські організації, має такі необмежені повноваження? Ви на сьогоднішній день плануєте наділити Етичну раду надконституційними повноваженнями замість дорадчого органу. Ви почитайте норми, які ви прописуєте, що фактично Етична рада рекомендує для обрання (призначення), то єсть це зобов'язання, єсть надається список і повинні бути призначені члени Вищої ради правосуддя, яких зобов'язує призначити Етична рада. Це є порушення, пряме порушення Конституції. Ставлю на голосування 439 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Наступна поправка

можна говорити про повноваження, коли вони є. Повноваження – це тоді, коли є обов'язок. Якщо ти став таким уже поважним членом Етичної ради і тобі даються повноваження, то чи будуть повноваження права? Наприклад, має право проводити співбесіди. Право Право – це не обов'язок. Так ми вже дозволяємо і не проводити співбесіди? Мало того, ми пішли далі, а пішли далі дуже просто. Пам'ятаєте, я десь хвилин 30 назад казав: дайте ж інші документи надавати кандидатам, інші. Сказав зал: ні, не надо, то для членів Етичної ради здійснюють інші повноваження…

Шановні народні депутати, ну, дивіться, у нас є поважні члени Етичної ради, але ж вони мають доступ до визначеної інформації, до особистих даних, проводячи там ті чи інші співбесіди. Ну, ви уявляєте, якщо він отримає інформацію, то за її розголошення, ну, вони повинні відповідати, нести якусь відповідальність. Але, на жаль, чи на щастя, цієї відповідальності немає. Вони можуть: а) брати інформацію її розголошувати, і без ніякої відповідальності. Моя правка каже прості речі, що членам знову ж таки Етичної ради забороняється розголошувати інформацію з обмеженим доступом, отриманої в зв'язку з виконанням їх обов'язків, крім випадків, встановлених законом. Це є відкрита норма, яка до всіх таких осіб застосовується. Прошу підтримати мою… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 449 правку. Вона врахована частково. Автор наполягає на повному врахуванні. Ставлю на голосування пропозицію автора. Прошу визначатись та голосувати. За-70 Рішення не прийнято. Правка залишається врахованою частково. 450-а, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Дмитро Олександрович, я не тільки до голови комітету, і до вас звертаюся. І прошу, щоб голова комітету пояснив. У нас на сьогоднішній день є Закон "Про доступ до публічної інформації", і в Законі "Про доступ до публічної інформації" зазначається: інформація з обмеженим доступом. І я прошу прописати відповідно до закону, що "інформація з обмеженим доступом", тому що такі новели, як персональні дані та іншу інформацію, це абсолютно не зрозуміло. І це буде означати, що за розголошення інформації з обмеженим доступом ніхто не понесе відповідальності, то есть не можна жити по принципу, що своїм - все, а іншим, ворогам - закон. І норми закону повинні відповідати діючому законодавству і відповідати Конституції. І прошу пояснити голову комітету, чому відхилена моя поправка стосовно викладення інформації з обмеженим... Ставлю на голосування 456 правку Цимбалюка. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 497, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні громадяни, зверніть увагу, яка виходить у нас дуже палка, цікава дискусія. Ми чуємо постійні відповіді голови профільного комітету, глибокі і ґрунтовні. Андрій Євгенович, прошу надати, можливо, не таку, але відповідь на наступне питання. Моя пропозиція зазначає про те, що не брати участі у розгляді питання щодо кандидата на посаду члена Вищої ради правосуддя, якщо член Етичної ради має потенційний потенційний або реальний конфлікт інтересів у такому питанні. Чому ви відхиляєте просту норму стосовно конфлікту інтересів? Поясніть. Якщо у члена Етичної ради є конфлікт інтересів, чому він повинен приймати участь у розгляді 451-а. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка не врахована. 454 правка, А.В. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, ви як народні депутати іноді не приймаєте участь у голосуваннях, якщо ці голосування стосуються конфлікту інтересів. Ви заявляєте про те, що у вас є конфлікт інтересів - і ви не приймаєте участь взагалі в голосуванні на пленарних засіданнях, на засіданнях комітетів. Аналогічна норма і повинна стосуватися члена Етичної ради. Якщо він має конфлікт інтересів, він не повинен приймати участь у голосуванні. І я прошу, наполягаю на тому, щоб голова комітету пояснив, чому ви відхиляєте мою поправку, яка є логічна і допоможе покращити цей законопроект? Дякую за відповідь. Ставлю на голосування 454 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-65 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 455, Власенко. Дякую, шановний пане головуючий. Що нам пропонується зробити цим законопроектом. Цитую: "На запит Етичної ради для підтримки її діяльності та роботи її членів можуть бути залучені додаткові експерти та фахівці міжнародними та іноземними організаціями". Тобто на запит одних іноземців будуть додатково залучені інші іноземці, для того щоб формувати нам Вищу раду правосуддя, а відтак впливати на діяльність судової системи. Ви знаєте, у мене є пропозиція до авторів цих правок, до авторів цього законопроекту внести на наступне засідання зміни до Конституції та прибрати із Конституції слово "суверенітет" і словосполучення "Україна є суверенною державою". Тому що, на жаль, все, що відбувається зараз, це точно не має ніякого відношення до суверенітету. Так не відбувається в жодній країні світу, яка себе поважає, яка не вважає власну націю меншовартою, а яка навпаки покладається на національні кадри. Дякую. Ставлю на голосування 455. Прошу визначатися та голосувати.

За-68 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 456. Цимбалюк. 14:07:48 ЦИМБАЛЮК М.М. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановні колеги, саме Регламент Верховної Ради говорить про те, що між першим і другим читанням подаються правки, на друге читання в сесійній залі триває дискусія, де автори поправок переконують представника комітету, сесійну залу, що саме ця правка має право на затвердження. А у нас складається враження, що ще до другого читання вже все десь, в якомусь кабінеті вирішено, основне тіло законопроекту, і як воно буде проголосовано. Сумно, але це факт. я разом з Юлією Тимошенко пропонуємо в продовження виступу нашого Сергія Власенка, що стосується виключити положення, яке передбачало, що фінансування діяльності задіяних експертів буде за рахунок... Ставлю на голосування 456 правку Цимбалюка. Комітет не підтримав. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка.

Немає Власенка. Наступна правка 473. Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Щиро дякую за фахову дискусію, якої, на жаль, немає. Це тоді не дискусія, а монолог. Але я думаю, що історія розсудить, хто був правий, і в майбутньому, я думаю, повернуться до цих фахових правок. 473 правкою я пропоную виключити положення, яке всупереч вимогам статті 131 Конституції України обмежує право суб'єктів призначення обрання членів Вищої ради правосуддя. На жаль, комітет пропонує визначити, що голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які включені вже до списку кандидатів рекомендовані тією ж Етичною радою. Тобто, як на мене, альтернативи дуже і дуже мало. Ставлю на голосування 473 правку Цимбалюка. Комітет не підтримав. Прошу визначатись та голосувати. За-64 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 474. Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Дмитро Олександрович, звертаюся до вас. Стаття 48 Регламенту "Скасування рішень Верховної Ради". "У разі порушення встановленої цим Регламентом процедури при розгляді й голосуванні проекту закону, постанови, іншого акта Верховної Ради народний депутат, інший суб'єкт права законодавчої ініціативи чи його представник можуть звернутися до головуючого на пленарному засіданні із заявою про порушення цього Регламенту при розгляді і голосуванні питання. Головуючий на пленарному засіданні повинен невідкладно вжити заходів для усунення порушень цього Регламенту, які виникли при розгляді і голосуванні питання, або у разі виникнення перешкод, які могли вплинути на результати голосування під час його проведення, провести за рішенням Верховної Ради повторне голосування без обговорення". І от те, що немає відповіді голови комітету, це те, що впливає... Ставлю на голосування 474 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-63 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 476, Мамка. Шановні народні депутати, своєю правкою я пропоную просто унормувати ті дії, щоб не робити кашу чи масло масляним. Тому що комітет нам пропонує прийняти: голосування проводиться виключно за кандидатів у члени ВРП, які подали документи (зрозуміло, законом визначено) в порядку, визначеному законом, відповідають вимогам статті 6 Конституції України та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду. А можна питання до виступаючого? А яким чином ця буде рекомендація виглядати? Ну, наприклад, висновком мотивувальним. Тому що ми ж не можемо дозволити, щоб члени Етичної ради відносились до громадян України, які будуть приймати участь у конкурсі, як не до людей,

За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 480-а. Мамка, будь ласка. 14:14:30 МАМКА Г.М. Все-таки я не почув відповіді і прошу все-таки надати мені відповідь, тому що не розумію як фаховий юрист, що ж це буде за документ? Ми ж повинні розуміти: є закон, є дія, є підпис, тоді це відповідальність. 480 правка, я все-таки рекомендую внормувати терміни, внормувати терміни. Якщо з'їзд суддів України не обрав члена Вищої ради правосуддя, Секретаріат Вищої ради правосуддя не пізніше ніж у 5-денний термін оприлюднює на веб-сайті Вищої ради правосуддя, офіційному порталі судової влади України оголошення про умови та строки проведення повторного конкурсу. Що пропонує комітет? Якщо не обрав члена Вищої ради невідкладно - а невідкладно скільки? рік, два, три, п'ять, вісім? нема ж порушення закону. Дайте термін і унормуйте терміном, тоді будуть процеси двигатися. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 480 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна поправка 483-я, Власенко. Дякую, Саме цією правкою ми робили спробу застерегти авторів від порушення 131 статті Конституції України. І ми вважаємо, що сумно, що ця правка не була врахована комітетом, бо саме це та інші положення дають підстави в разі розблокування роботи Конституційного Суду ймовірно визнати закон таким, таким, що не відповідає деяким статтям Конституції. А комітет пропонує визначити, що голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які включені до списку кандидатів, рекомендованих тією з Етичною радою. Ми вважаємо, що це насправді неправильний підхід. І прошу правку за номером 485 підтримати і проголосувати. Дякую. Ставлю на голосування 485 поправку народного депутата Цимбалюка. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. 14:17:28

як прописана норма цього законопроекту: що голосування проводиться виключно за кандидатів у члени Вищої ради правосуддя, які подали документи в порядку, встановленому цим законом, відповідають вимогам, визначеним статтею 6 цього закону, та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду члена Вищої ради правосуддя. А якщо не рекомендовані, то що? Це є порушення Конституції, тому що Конституція чітко передбачає, хто хто від кого повинен бути обраний до Вищої ради правосуддя. І цю норму потрібно виключити, тому що рекомендації - вони повинні носити рекомендаційний характер, а не обов'язковий. А ви зараз прописуєте обов'язкову норму. Прошу підтримати мою поправку. Дякую.

За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 488, Мамки. 14:19:11 МАМКА Г.М. Шановний Голово Верховної Ради, тільки просьби до вас чародійно діють на особу народного депутата, який представляє цей законопроект. Я вас прошу, задаю питання вже втретє: скажіть, будь ласка, от голосування проводиться виключно за кандидатів у члени ВРП, які подали документи згідно закону, відповідають закону та включені до списку кандидатів, рекомендованих Етичною радою для обрання на посаду. Який документ регламентує, можна сказати? Висновок, список, мотивація? Ми ж не можемо приймати необ'єктивних рішень і невмотивованих. Десь же їх необхідно викладати. Який документ складається щодо невключення цього списку, я не розумію. Скажіть громадянам України і майбутнім членам ВРП, вони ж будуть приймати участь.

яка полягає в тому, що саме Етична рада проводить попередню перевірку вимог, дотримання вимог професійної етики та доброчесності. І далі рекомендує списком тих кандидатів, з яких органи, передбачені Конституцією, будуть в подальшому обирати чи призначати майбутніх членів ВРП. Тим більше, що вони будуть мати вибір. Законопроект передбачає, що Етична рада має рекомендувати не менш ніж дві кандидати на кожну вакантну посаду. Дякую за вичерпну відповідь. Ставлю на голосування 488 правку Мамки. Комітетом не підтримано. Прошу визначатися та голосувати. За-65 Рішення не прийнято, правка не врахована. Мамка, 492-а. Дякую вам велике! Але хочу все-таки громадянам України пояснити правду. Жоден орган, який не наділений повноваженнями, не має повноваження проводити перевірку. Якщо проводиться перевірка, повинна бути форма закінчення. Форма закінчення "невключення в список" жодним законом не передбачена, необхідно говорити правду. Друге. Про конституційний орган хтось говорив. Дайте мені в Конституції визначення, де ж мені знайти, підкажіть норму ту статті, про орган, який ми говоримо? Та його просто не існує, про що і вказує Конституційний Суд України. А моя правка 492 каже про те, що необхідно все-таки терміни прибрати з законопроекту,

За-67 Рішення не прийнято. Власенко, 494.

в яку входять відомі правники, і не погоджуємося, що комітет пропонує встановити, що на запит Етичної ради для підтримки її діяльності та роботи її членів можуть бути залучені додаткові експерти і фахівці міжнародної... та іноземними організаціями за кошти цих організацій. Шановні колеги, хто платить, той і замовляє музику. Дуже важливо, щоби ця музика була в інтересах української держави, народу і окремої суддівської гілки влади. Ми вважаємо, що саме 496 правка, у разі її ухвалення, ще раз не дасть можливості в майбутньому Конституційному Суду, можливо, визнавати цей закон, який йде всупереч Конституції України. Ставлю на голосування 496 правку Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-67 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 497, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Дмитро Олександрович, ви знаєте, от перейшов в ряди "слуг народу", точніше, там, де розташовані. Думаю, що, можливо, краще почують і все-таки прислухаються до опозиції стосовно того, що не можна і не потрібно порушувати Конституцію. Не потрібно приймати законопроект із порушенням Конституції, з порушенням Регламенту, законопроекти, які будуть, з великою вірогідністю, визнані Конституційним Судом антиконституційними. Шановні колеги, давайте працювати на благо українського народу, адже громадяни України чекають справедливого правосуддя, громадяни чекають, коли нормально запрацює судова система. І ваші чергові спроби наробити помилок - це віддаляє громадян України від правосуддя. А мою поправку прошу підтримати. Дякую. Ставлю на голосування 497 поправку народного депутата Пузійчука. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60 Рішення не прийнято. Наступна поправка 499, народний депутат Мамка Григорій Миколайович. Шановні депутати, законопроект… якась стратегія є, визначається. А можна десь її подивитися, цю стратегію? Стратегію - передати формувати міжнародним партнерам, зробити смотрящих за ВРП, наділити такими ж повноваженнями, і все? Це стратегія? Тоді розкрийте карти, хто її писав, хто рекомендує цю стратегію, і де ті лінії, там, де необхідно працювати? Моя правка, по суті, каже про те, що я казав раніше. Неможливо мати два списки: один - передбачений законом, а другий, включення до списку кандидатів, рекомендований Етичною радою для обрання на посаду члена...

Необхідно все-таки визначитися по закону, який же список буде правильний. Якщо список згідно закону не має ніякого відношення до списку міжнародних партнерів, то для чого той закон? Виключіть, будь ласка, інший список, надайте повноваження закону - і приймаємо рішення. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Ставлю на голосування 499 правку Мамки. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

499 правка не підтримана залом. Наступна правка 503, Мамка. 14:28:55 МАМКА Г.М. Моя правка каже про встановлення термінів, які повинні бути по всьому законопроекту. Чому термінів? Тому що, зверніть увагу, що рекомендує нам комітет. Нам комітет рекомендує: якщо всеукраїнська конференція прокурорів не обрала члена Вищої ради правосуддя, невідкладно оголошується новий конкурс. А невідкладно - це скільки? Яка дата? Яке прізвище? А якщо конференція не зібралася, хто за це відповідає? Ніхто не відповідає. То коли ж та невідкладність наступає? Її просто не існує. Я кажу про те, що якщо закінчились повноваження або термін прийшов до обрання, дайте термін, оголосіть конкурс, розмістіть на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора і запускайте той процес, щоб люди виконували свою роботу. А так знову вводите в блудняк, без термінів, без повноважень… Ставлю на голосування 511 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. Рішення не прийнято. Правка не врахована. 506 правка, Власенко. Немає.

чи потрібний такий законопроект? Однозначно потрібен. Чи в такій редакції? Звертайтесь до Головного юридичного управління, де чітко сказано, завершення узагальнюючого висновку: "Потребує доопрацювання та внесення на повторне друге читання". Команда "Батьківщини" такий варіант підтримує. Я справді хотів би бачити ту експертну раду фахівців, суддів у відставці, шановних людей, які насправді, і на щастя, є в Україні, які раніше служили народу, державі і діяли від імені України в Верховному Суді, в Конституційному Суді, в місцевих судах, а сьогодні є у відставці на заслуженому відпочинку. Чи вони працювали над цим законопроектом? І де їхні прізвище, щоби ми могли з ними... Ставлю на голосування правку номер 508 Цимбалюка. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати.

Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, мабуть, ви всі знаєте, ви були на минулому тижні в округах, що людей дуже хвилюють сьогодні питання тарифів, зростання ціни на газ, зростання ціни на електроенергію, і не тільки громадян України, а ці питання дуже цікавлять ще органи місцевого самоврядування, на балансі яких находяться школи, садочки, лікарні, заклади культури, освіти. Вони будуть змушені в два рази більше платити взимку по нових тарифах. І замість того, щоб сьогодні працювати на благо людей, замість того, щоб сьогодні розглядати дійсно важливі законопроекти, ви намагаєтесь використовувати неефективно час, ви зараз порушуєте Конституцію і Регламент і намагаєтесь протягнути свої чергові "хотелки". Ставлю на голосування 546 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка 511, Мамка. Шановні народні депутати, моя правка знову говорить про те, що необхідно все-таки визначитися: ми живемо по закону чи будемо жити по спискам Етичної ради? Чому? Тому що ми ж не розуміємо, що є ключовим: Етична рада список свій робить чи по закону? Етична рада? Ну, давайте тоді розбиратися, хто ж саме буде входити до Етичної ради. На мою думку, що міжнародні партнери, може їх не бути, може не існувати Етичної ради, про що, на жаль, в Україні і страждають правоохоронні органи, по живому прикладу – Державне бюро розслідувань. Ну, давайте вже навчимось довіряти тим законам, які ж ми голосуємо, не Етична рада. Ну, неможливо мати рішення і право збоку для того, щоб регулювати закон в ручному режимі.

За-61 Рішення не прийнято. Наступна поправка 480-а. Мамка, будь ласка. Шановні народні депутати і члени майбутні у ВРП, кандидати, хочу звернутися до вас про те, що на майбутнє до вас будуть відноситись таким чином: виключити, не виключити зі списків, вибрати, обрати, і без пояснення. І мало того, що без пояснення, а й з термінами на те чи інше пояснення чи прийняття рішення. Прошу пояснити доповідача законопроекту, що ж таке слово "невідкладно", що таке як термін? Коли воно розпочинається і коли ж закінчується? Тому що в законі "невідкладно", а я пропоную терміни. Терміни, якими нормувати, у кожної особи повинні бути терміни на виконання чи невиконання тих чи інших повноважень. Прошу пояснити мені, де ж це "невідкладно", коли воно начинается і… ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 515 поправку народного депутата Мамки. Комітет пропонує відхилити. Прошу визначатись та голосувати. За-60. Рішення не прийнято. Наступна правка, Цимбалюк, 518-а. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Шановний пане Голово, шановні народні депутати, цією правкою ми пропонуємо з метою недопущення блокування роботи Вищої ради правосуддя встановити чіткий строк для органу, що обрав чи призначив члена Вищої ради правосуддя, для прийняття рішення щодо звільнення члена Вищої ради правосуддя. На жаль, комітет не підтримав. І рішення про внесення подання про звільнення члена ВРП ухвалюється більшістю зі складу Вищої ради правосуддя. З дня внесення зазначеного подання такий член ВРП відсторонюється від посади, а його повноваження зупиняються - увага! - до ухвалення рішення органом, що обрав (призначив). Таким чином, комітет закладає механізм, яким може бути взагалі заблокована робота Вищої ради правосуддя, оскільки такий член ВРП відсторонюється від посади, а жодних чітких строків для суб'єктів призначення (обрання) немає. Прошу підтримати правку. Ставлю на голосування 545 правку. Прошу визначатись та голосувати. 14:57:29 За-61 Рішення не прийнято. Наступна правка 521. Цимбалюк. Михайло Цимбалюк, "Батьківщина". Пропонується виключити положення, яким передбачено, що Етична рада протягом трьох місяців з дня затвердження її персонального складу одноразово здійснює оцінювання відповідності діючих членів ВРП (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду члена Вищої ради правосуддя до набрання чинності цим законом, критеріям професійної етики і доброчесності. А комітет пропонує надати повноваження Етичній раді протягом 6 місяці з дня затвердження її персонального складу одноразово здійснити оцінювання відповідності членів ВРП (крім Голови Верховного Суду), обраних (призначених) на посаду члена ВРП до набрання чинності критерії професійної етики доброчесності до зайняття посади члена Вищої Ради правосуддя. Порядок, черговість, оцінювання відповідних діючих членів та кандидатів, критерії професійної етики та доброчесності визначаються Етичною радою… Ставлю на голосування 545 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Наступна правка, Князевич. Наполягаєте? 528.

Дякую. Шановні колеги, шановний пане Голово, ну, мені здається, що всі пристрасті, які сьогодні тут вирували, всі дискусії довкола того, як підвищити якість членів Вищої ради правосуддя, не має жодного значення. Я вам скажу, для тих, хто не знає, що таке члени Вищої ради правосуддя і як вони працюють. Відповідно до Конституції основні повноваження членів Вищої ради правосуддя – це здійснення розгляду скарг щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності суддів та прокурорів. Чомусь про прокурорів сьогодні промовчала сесійна зала. Так от, для того, щоб член Вищої ради правосуддя міг здійснювати це конституційне повноваження, в складі Вищої ради правосуддя діють дисциплінарні палати, до складу яких входять якраз члени Вищої ради правосуддя. Як члени цих дисциплінарних палат, кожен член Вищої ради правосуддя має в своїй патронатній службі дисциплінарних інспекторів. Це інститут патронатної служби, який допомагає члену Вищої ради правосуддя розгляду тієї скарги, яка надійшла щодо притягнення до відповідальності дисциплінарної суддів та прокурорів. Саме ці особи готують всі матеріали, які озвучив на дисциплінарній палаті член Вищої ради правосуддя, і ту позицію, яку він там представляє. Що пропонується цим законопроектом? Цим законопроектом пропонується ліквідувати патронатну службу дисциплінарних інспекторів і позбавити членів Вищої ради правосуддя можливості здійснювати розгляд скарг на притягнення до відповідальності суддів та прокурорів. Надалі пропонується, щоб такого роду інститут існував, вдумайтесь, в секретаріаті Вищої ради правосуддя під керівництвом заступника керівника секретаріату. Члени Вищої ради правосуддя будуть здійснювати виключно церемоніальну функцію, освячуючи ті матеріали, які їм надасть секретаріат Вищої ради правосуддя. Вони не зможуть брати безпосередньо участь у розгляді відповідних скарг, як це належить їм робити за Конституцією. Тому тепер не має жодного значення, хто буде в складі Вищої ради правосуддя. Ці люди ні на що не впливатимуть, вони ні що не розслідуватимуть. Вони будуть просто німими статистами, які раз на тиждень чи на два під час розгляду цих питань, спочатку на Дисциплінарній палаті, а потім у випадку, якщо будуть якісь питання, на колегіальному розгляді Вищої ради правосуддя, підніматимуть руки. Все, на цьому їхні повноваження закінчились. От суть цього законопроекту. А все решта, яке довкола цього, це тільки димова завіса для того, щоб прикрити цю суть. В такому вигляді такий законопроект приймати не можна, тому що він по суті руйнує цей конституційний інститут, який має спеціальне конституційне значення як спеціальний орган, суміжний орган в судовій гілці влади. Повірте мені, справа не тільки в тому, хто буде в цьому органі, а в тому… Дякую.Не наполягаєте на правці, на голосуванні? Добре. Ставлю на… Не ставлю на голосування. Добре. Наступна правка 529, Макаров. Дивіться, Олег Анатолійович звернувся з пропозицією 4 хвилини - і близько 20 правок на голосування поставити. Я зараз вам даю 4 хвилини, і після цього всі правки ставимо на голосування. Будь ласка, включіть мікрофон Макарову. 14:44:01 МАКАРОВ О.А. Шановні колеги, серед інших вад цього законопроекту і серед інших корисних речей є одна дуже велика вада – це пропозиція про внесення нового інституту дисциплінарних інспекторів як незалежного органу у складі Вищої ради правосуддя. Я вважаю, що цей розділ підлягає виключенню, він передчасний, він несе корупційні ризики, суперечливий і в кінцевому вигляді шкідливий для самого законопроекту. Змінами до частини п'ятої статті 27 встановлюється, що в секретаріаті Вищої ради правосуддя діє служба дисциплінарних інспекторів як самостійний структурний підрозділ, який утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів та прокурорів та діє за принципом функціональної незалежності від Вищої ради правосуддя. При цьому порядок утворення, фінансування і взаємодії служби дисциплінарних інспекторів з іншими органами Вищої ради правосуддя та процедури діяльності визначаються положенням про службу дисциплінарних інспекторів, що затверджується Вищою радою правосуддя. Вважаю, що з огляду на вимоги статті 19 Конституції України, всі питання діяльності служби, в тому числі і процедурна діяльність, мають бути визначені у законі, а не у положенні, як це передбачено проектом. По тексту закону положення згадується три рази по-різному: положення про службу дисциплінарних інспекторів, положення про дисциплінарного інспектора, положення про дисциплінарну інспекцію. Ніякої визначеності: це три різних положення чи це одне положення, тричі назване по-різному в тексті закону? Хочу сказати, що повна чехарда і вакханалія з питанням фінансування. Суперечності щодо фінансування служби дисциплінарних інспекторів, містяться у положеннях згадки на Закон "Про державну службу" і "Про Вищу раду правосуддя". Дисциплінарні інспектори згідно законопроекту призначаються на посади в результаті конкурсу після проходження переможцем спеціальної перевірки відповідно до Закону "Про запобігання корупції". Однак проект не містить положення стосовно того, ким призначаються дисциплінарні інспектори. Це свідчить про наявність ознак правової невизначеності, а отж, про недотримання вимог статті 8 Конституції України. Відповідно до частини четвертої статті 28 Закону України "Про Вищу раду правосуддя" інспектор Вищої ради правосуддя діє за дорученням члена Вищої ради правосуддя. дисциплінарному інспектору надається самостійний, абсолютно самостійний статус, окремий від члена Вищої ради правосуддя, та повноваження, які з огляду на приписи статті 131 Конституції безпосередньо відносяться до члена Вищої ради правосуддя. Отже, оскільки цим розділом не регулюється, ким призначається цей дисциплінарний інспектор, як він фінансується, які підстави його діяльності, цей законопроект, цей розділ містить корупційні ризики і суперечить Конституції. Я пропоную виключити ці статті, і я буду ставити послідовно на голосування ці статті. Вони містять ще інші вади, я абсолютно переконаний, що цей розділ шкідливий для самого законопроекту, і він призведе до того, що це не буде працювати, а члени Вищої ради правосуддя просто втратять свої конституційні повноваження на користь осіб, які не обираються за … ГОЛОВУЮЧИЙ. Ставлю на голосування 529 правку. Комітетом не підтримана. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. 534 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. 536 правка. Прошу визначатись та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. 536 правка. Прошу визначатись та голосувати. За-83 Рішення не прийнято. 534 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-88 Рішення не прийнято. 536 правка. Прошу визначатись та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. 608 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. 613 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-89 Рішення не прийнято. 616 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-90 Рішення не прийнято, правка не підтримана. 625 правка. Прошу визначатися та голосувати.

За-88 Рішення не прийнято. 633 правка. Прошу визначатися та голосувати.

За-89 Рішення не прийнято. 608 правка. Прошу визначатися та голосувати. За-92 Рішення не прийнято. Правка також не врахована. Наступна правка,

Хочу все-таки акцентувати увагу про те, що уже згадували, що цим законом, зверніть увагу, роблять цілий окремий орган, який передбачає дисциплінарних інспекторів. Хочу все-таки поставити питання до залу: а ви вже гроші на марки знайшли для суддів? Ні, не знайшли. А яка ж фінансова буде складова? З якими зарплатами і все інше цього цілого інституту… За-72 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Пузійчук, 540 правка. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина", Житомирщина. Шановні колеги, згідно з цим проектом, те, що ви заявляєте, ви хочете підвищити інституційну спроможність Вищої ради правосуддя. І цьому має посприяти служба дисциплінарних інспекторів. Ви серйозно про це говорите і серйозно пишете? Послухайте, я думаю, що ніхто не проти підвищення інституційної спроможності, але що ви передбачаєте цим У секретаріаті Вищої ради правосуддя діє служба дисциплінарних інспекторів як самостійний структурний підрозділ, який утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів. Тобто що ви робите? Тобто ви створюєте невідому інституцію, наділяєте надповноваженнями контролю над суддями і… Шановні судді, тобто це що робиться інституція "смотрящих" за вами? Де це… Дякую. Ставлю на голосування 540 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-62 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 545 Мамки. Дякую, приймається після проходження переможцем конкурсу спеціальної перевірки відповідно Закону "Про запобігання корупції". Але ж що рекомендує нам комітет? Що рішення, дійсно, про призначення на посаду інспектора Вищої ради правосуддя приймається після проходження переможцем конкурсу спеціальної перевірки відносно закону, а також перевірки на доброчесність та відповідність встановленим для судді етичним

Ставлю на голосування 545 правку. Прошу визначатись та голосувати. За-61 Рішення не прийнято. Правка не врахована. Наступна правка 546, Пузійчук. Дякую, шановний головуючий. Андрій Пузійчук, фракція "Батьківщина". Шановні колеги, ще раз, служба дисциплінарних інспекторів не може підміняти собою Вищу раду правосуддя і вона не може бути незалежною від Вищої ради правосуддя. Почитайте норму закону, що утворюється для реалізації повноважень Вищої ради правосуддя щодо здійснення дисциплінарного провадження стосовно суддів та діє за принципом функціональної незалежності від Вищої ради правосуддя. Як може бути незалежною від Вищої ради правосуддя, якщо це орган, який створюється в складі Вищої ради правосуддя? Поясніть от такі абсурдні речі. І як, ви думаєте, Конституційний Суд буде дивитися на цей законопроект? Це однозначно те, що в недалекому майбутньому буде скасовано. Прошу підтримати мою поправку. Дякую. Ставлю на голосування 546 правку Пузійчука. Комітетом не підтримана. Прошу визначатися та голосувати. За-73 Рішення не прийнято. Правка не підтримана. Пленарне засідання Верховної Ради оголошую закритим. Шановні уповноважені представники депутатських фракцій та груп, підійдіть на хвилинку до президії, будь ласка.